Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Nastavljamo sa radom: - Konačni prijedlog Zakona o Državnom uredu za reviziju, drugo čitanja, P.Z. br. 499 Prva je točka danas. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, a amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Molio bi sada predstavnika predlagatelja, da nam da dodatno obrazloženje. S nama je ministar financija, poštovani Zdravko Marić, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Dobro jutro i lijepi pozdrav svim poštovanim i uvaženim zastupnicama i zastupnicima. Hrvatski sabor, je na svojoj 10. sjednici održanoj 3. prosinca 2018. g. donio zaključak kojim prihvaća prijedlog Zakona o Državnom uredu za revizijom, slijedom čega je sjednicom Vlade RH održane 30. siječnja 2019. utvrđen ovaj konačni prijedlog Zakona o Državnom uredu za reviziju. Ja ću vas samo podsjetiti u nacionalnim programima reformi, namjerno govorim o množini, jer ih je bilo nekoliko, u kojima je skrenuta pozornost na jačanje, uloge Državnog ureda za reviziju i to jačanje kapaciteta samog ureda. Ovim se konačnim prijedlogom zakona u odnosu na važeći zakon, podrobnije uređuje nadležnost Državnog ureda za reviziju i subjekte revizije upravljanjem Državnim uredom za reviziju, provedba naloga i preporuka, kao i neke kazneno, odnosno, prekršajne odredbe, kao i neusuglašenost odredbe drugih zakona s odredbama ovog zakona. Državni ured za reviziju planira i obavlja reviziju na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda međunarodne organizacije, vrhovnih revizijskih institucija i kodeksom profesionalne etike državnih revizora. U pogledu odredbe zakona, koji se odnose na provedbe naloga i preporuka od strane subjekata revizije i s tim u vezi propisanih kaznenih odredbi, valja podsjetiti da i Europska komisija, upravo u spomenutim preporukama, također navela, kako je potrebno pristupiti razvoju modela sankcioniranja za nepostupanje po preporukama Državnog ureda za reviziju

naloga i preporuka koji je dao Državni ured za reviziju nije provedeno. Ta brojka je u 2016. 27,9%, 2015. od 29,2%. Uvođenje novog modela sankcioniranja subjekte revizije kao i odgovorne osobe, čelike, sankcioniralo bi se u slučaju da ne poduzmu mjere radi postupanja po nalozima i preporukama Državnog ureda za reviziju. Ja ću isto također podsjetiti da uz važeće sankcije koje su propisane važećim zakonom, propisano je da za slučaj kada subjekt revizije ovlašten Državnu reviziju ne stavi na raspolaganje potrebnu dokumentaciju o ispravi, izvješća, evidencije, te druge informacije za potrebe obavljanje revizija, sankcije se stavljaju stavljaju na snagu, odnosno, u snagu. Sada, prema ovome prijedlogu, uz navedeno, uvelo bi se i sankcije iz 2 sljedeća slučaja, a to je ako subjekt revizije u propisanom roku, ne dostavi plan provedbe, naloga i preporuka, te ako subjekt revizije ne provede naloge i preporuke dane u izvješću obavljene u reviziji a u rokovima i na način naveden u planu provedbe naloga i preporuka. Imajući u vidu, uvođenje kažnjavanja za nepostupanje po nalazima i preporukama u ovom konačnom prijedlogu zakona, detaljnije je razrađeno postupanje nakon završetka revizije s posebnim naglaskom na obveze revidiranog subjekta, te je utvrđeno praćenje postupanje po planu provedbe naloga i preporuka. Nadalje, ovim se konačnim prijedlogom zakona, utvrđuje kako je Državni ured za reviziju, nadležan za reviziju Hrvatske narodne banke. Način obnavljanja ili obavljanja revizije, usklađen je s mišljenjem Europske središnje banke, koji se odnosi na način obavljanje revizije središnjih banaka. Sada se uz neovisne vanjske revizore i Državnom uredu za reviziju omogućava provedbe revizija HNB, a prilikom određivanja opsega revizija, uzeto je u obzir, da opseg revizije mora biti jasno utvrđen pravnim okvirom. Postupak treba biti u skladu s načelom institucionalne neovisnosti i ne smije utjecati na zadaće Nacionalne središnje banke, povezanim sa europskim sustavom središnjih banaka. Europska središnja banka je u prijedlogu ovog zakona dala mišljenje iz kojeg je vidljivo da je preloženo uređenje u skladu sa načelom neovisnosti Središnje banke, uključujući i institucionalnu neovisnost. Novost je da i godišnji financijski izvještaj Državnog ureda za reviziju, koji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o proračunu, podliježu reviziji koja se obavlja sukladno revizijskim propisima od strane neovisnih vanjskih revizora. U tom smislu neovisne vanjske revizore, imenovati će Odbor hrvatskog sabora nadležan za financije i državni proračun. I na kraju ovoga moga predlaganja Konačnog prijedloga Zakona o Državnom uredu za reviziju, samo ću kratko pobrojati koje su ključne ili glavne razlike u odnosu na onaj Dakle, u cilju poboljšanja njegovih odredbi, u tekst konačnog prijedloga zakona, unijete su određene nomotehničke dorade, izričaja pojedinih odredaba zakona, obzirom na primjedbe Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora. Također glede odredbi koje se odnose na subjekte revizije koje korite sredstva EU i međunarodnih organizacija i insinuacija te radi usklađivanja izričaja s obiteljskim zakonom i Zakonom o kaznenom postupku, izvršene su odgovarajuće korekcije sukladno mišljenima ministarstava koje su dana u redovitoj proceduru prije upućivanja konačnog prijedloga zakona u proceduru …/Govornik Također na sjednici saborskog Odbora za financije i državni proračun, bilo je rasprave također o jednom amandmanu, za koji smo rekli da ćemo ga razmotriti i smatram i da ćemo ga usvojiti, ali čekom naravno da bude i podnesen u potpunosti, što se također tiče jedne precizirane odredbe, da se ne odnosi samo na proces izrade proračuna, nego i proces rebalansa, odnosno, izmjena i dopuna. Također, na kraju ću samo spomenuti, da je tijekom rasprava u Hrvatskom saboru, iznijet i prijedlog da Državni ured za reviziju dobije status izvanproračunskog korisnika. Taj prijedlog nije moguće prihvatiti, obzirom da nisu ispunjeni uvjeti za izvanproračunske karinske propisane Zakonom o proračunu. Naime, jedan od glavnih uvjeta, kako bi pravna osoba mogla biti određena kao izvan proračunski korisnik je taj da i u jednim od izvora financiranja moraju biti doprinosi i/ili namjenski prihodi. Hvala lijepo.

državna revizija u Hrvatsku narodnu banku, po prvi put ono što smo mi tražili i to je dobro. Međutim, to je ono što je MOST zastupao, šta je MOST tražio međutim vi člankom, u članku 13. u stavku 6. kažete, HNB nije dužna dostaviti Državnom uredu za reviziju plan provedbe naloga ili preporuke, što znači da uvodite reviziju i to je lijepo čut, to je ono šta treba raditi da ne sljubljuju ribi i oborki vinom, da ne traže master šefove da ne troše ogroman novac za poslovanje, zapošljavanje kao faraoni i da taj novac ne troše na najgori način. I u biti s ovim člankom 13. stavkom 6. pobijate ovo sve što ste predložili. Znači nemojte nas varati. Izbrišite ovaj stavak u članku 16. …/Upadica: Hvala./… stavak 6. time ćemo …/Upadica: Hvala vam./… prihvatiti ovo, na ovaj način ovo je neprihvatljivo, ovo je podvala. Hvala. Hvala lijepo uvaženi zastupniče, ja bi reko lijepo ste počeli, ali morate i malo to zasladit. Niko nikog ovdje ne vara, otvoreno vam govorim i vrlo jasno ponavljam još jedanput. Kao i u onim prethodnim prijedlozima koji su bili kada su pojedini zastupnici ili klubovi predlagali

ova odredba kao takva je tražena da ostane, međutim, međutim ponavljam još jedanput, to ništa u suštini ne mijenja na stvari. Jel i ovo izvješće ćete raspravljati u Hrvatskom saboru, a isto tako ćete raspravljati i o izvješćima HNB-a, dakle sve preporuke, sve eventualne nazovimo tako potencijalne manjkavosti vi ćete imati priliku u i u samim izvješćima i raspravi u izvješćima bilo Državnog ureda za reviziju, bilo HNB-a ovdje meritorno raspraviti. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa, ministar je povrijedio članak 238. da pročitan HNB nije dužna Državnom uredu za reviziju dostaviti plan provedbe, naloga ili preporuke, što znači da državna revizija apsolutno ne može …/nerazumljivo/… na guvernera, da on će raditi savjesti. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bulj, dobivate opomenu, ovo je namjerno kršenje Poslovnika i dobivate opomenu. Idemo na drugu repliku, kolega Grmoja, izvolite. Hvala, poštovani predsjedničke, poštovani ministre, mislim da je i vama jasno da je ovo što ste predložili eto čisto da se ispuni nekakva forma, dva puta smo mi ili tri to tražili, odbili ste reviziju u HNB-u odnosno pod pritiskom guvernera Vujčića to je odbijeno i sad vi stavljate kao odredbu o reviziji, ali ovo što nam je došlo pred pred nas je žalosno, jer ako oni ne moraju ispuniti ovaj preporuke kakva smisao onda uopće same revizije. Jasno je da je ovo besmisleno, bolje je onda izbaciti, ne zavaravati niti zastupnike, niti hrvatske građane koji očekuju da ta institucija bude neovisna, ali da svoje poslovanje, trošenje proračunskih sredstava obavlja transparentno. Zdravko** Hvala lijepo, uvaženi zastupniče, pa ja ću i ponovit još jedanput što sam rekao i na prethodnom pitanju, dakle ovdje radimo o terminu plan provedbi, dakle govorimo o planu provedbu, sve te preporuke, svi ti potencijalne moguće manjkavosti će se evidentirati i vi ćete o njima moći raspravljati, ukazati na njih i kada dođe HNB ovdje u Hrvatski sabor i kada dođu predstavnici Državnog ureda za reviziju. Međutim, moram još jednu stvar apostrofirati, ista ova odredba je bila i u prvom čitanju, ja ću vas podsjetiti sve da je u prvom čitanju 90 i nešto zastupnika glasalo za, bio je 1 suzdržan i nitko protiv, dakle ovu odredbu nismo mijenjali ona je ista kao što je bila u prvom čitanju, ista kao što je bila praktički tijekom javnog savjetovanja koje je provedeno u u drugoj polovici prošle godine. Dakle, nema nikakvih promjena u odnosu na ono što smo i originalno zagovarali, dakle da revizija bude u HNB-u, ali u isto vrijeme …/Upadica: Hvala./… da sve budu usklađeni sa Europskom središnjom Hvala gospodine predsjedniče, javio sam se za repliku iz dva razloga. Prvi što mi u IDS-u pozdravljamo da se člankom 35. konačno propisuje sankcije za neprovođenje naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju, a što ste sami naznačili do sada nije bilo adekvatno regulirano, jer smo stava da reda mora biti i da se pravila moraju primjenjivati jednako za sve. A drugi razlog da ukažem kako smo mi iz IDS-a kao dio opozicije spremni podržati dobra zakonska rješenja, neovisno o tome tko ih predlaže i to zapravo čini razliku u odnosu na vas vladajuće. I zato nas ne treba čuditi što Hrvatska se po brojnim kriterijima nalazi pri samom dnu EU. Hvala.

i zapravo kad se napravi nekakav pregled svih zemalja moramo reći da ovakve odredbe u smislu sankcioniranja koliko smo mi evidentirali i notirali zapravo i ne postoje baš u svim zemljama da mogu tako da mogu tako reći. Međutim, s druge pak strane svjesni smo da ovakve odredbe treba biti na neki način jasno definirane, ali isto tako i sama provedba kao takva. Tako da i Državni ured za reviziju u svojim preporukama i nekakav plan dakle, da najplastičnije objasnim. Dakle, niti Državnom uredu uredu za reviziju nije u interesu niti bilo kome da izlaže nekakve preporuke u nekakvim nerealnim rokovima, ali ipak da se daju nekakvi realni rokovi, realni okviri kojima je potrebno ispuniti i promijeniti određene manjkavosti i nelogičnosti. Hvala. Tomislav (MOST)** Hvala lijepo, poštovani ministre ono što je zapravo ovdje jedna velika nelogičnost, državna revizija radila evo reviziju i ministarstva, vidimo da određeni ministri nisu udovoljili, dobili su preporuke a ako ne budu te preporuke izvršavali vjerojatno će ih revizija onda kazniti, je li tako? Pa na kraju može i premijera revizija isto tako sankcionirati za rad Vlade. Po ovome guverner je izgleda nad svima nama. Znači nad zastupnicima, ministrima, premijerom, jedino on ne može biti sankcioniran. Mislim, pitam se tko je taj tko odlučuje da je on iznad svih, da se njega ne može sankcionirati, da on nema ni jednu obvezu, ono da li postoji i jedna sankcija prema njemu ili oni stvarno rade u okviru mandata sve što požele a na kraju i vi kao ministar imati ćete obavezu, on neće.

najbližih suradnika u smislu vice guvernera ali tako isto i o samoj raspravi svemu što je vezano uz sama izvješća HNB-a. Ponavljam još jedanput, dakle cijela ova problematika vođena je na jedan jasan, otvoren, transparentan način da se otvori mogućnost da Državni ured za reviziju revidira poslovanje HNB-a, pri tome ne pri tome ne zadirući naravno u neovisnost HNB-a u smislu provedbe monetarne politike i sve na tragu onih preporuka koje smo dobili u komunikaciji sa Europskom središnjom bankom. Dakle mogu samo ponoviti ovo što sam i rekao i na neke neke od prethodnih replika a to je da i izvješće HNB-a odnosno guvernera i vice guvernera a tako i Državnog ureda za reviziju vi ćete imati prilike svake godine raspravljati i naravno ne samo ukazati nego i ako treba podnijeti sve one mjere koje smatrate. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre, drago mi je da ste živ i zdrav da vas vidim ovdje. Žao mi je što niste bili ovih dana kada se raspravljalo o privatizaciji INA-e. Osobno mislim da ste vi trebali braniti taj zakon. Znate šta je ministar Ćorić napravio? Poslao je tamo 2 čovjeka da špijuniraju, pa ako budu imali vremena oni će tamo otići ako ne onda nikome ništa. To pokazuje odnos naše države prema institucijama. I upravo državna revizija je vrlo važna institucija u RH, državna revizija u svom postupanju mora biti neovisna i to ste vi osigurali. Međutim što niste osigurali, ipak vi odlučujete o tome koliko financija će državna revizija, s koliko financija će raspolagati. I onda nastaje tu problem, člankom 8. stavkom 3. što je vrlo važna odredba državne revizije se mjeri učinkovitost pojedinih institucija a člankom 35. ide kažnjavanje. Međutim, postoje takve specifične situacije u kojem će kažnjavanje zapravo biti nemoguće provesti. Kako ćete vi javna poduzeća kazniti za sustavno ne provođenje javne nabave prema zakonskim odredbama? Hvala. Zdravko** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, mislim da i sami dobro znate da evo tu je i moj kolega i državni tajnik, nas dvojca smo jedini u ministarstvu financija koji imamo pravo sukladno i Poslovniku Hrvatskog sabora stati za ovu govornicu. I u pravilu, vidite ova dva lica, ja mogu reći u svoje osobno ime, dakle od državnog proračuna većinu zakona koje predlaže Ministarstvo financija sam ovdje u saboru i uvijek ću naravno dolaziti. Što se tiče ovoga dijela koji ste pokrenuli, dakle ima isto također jedna određena novina, upravo na onaj dio što se tiče raspolaganja financijama odnosno sredstvima Državnog ureda za reviziju, dakle tu će biti saborski Odbor za financije i proračun koji će komunicirati, odnosno dobiti taj prijedlog i kao takav ga prosljeđivati Ministarstvu financija. Dakle diže se jedna, ja bih rekao dodatna razina neovisnosti samog Državnog ureda za reviziju i da ima naravno adekvatna sredstva odnosno resurse za raspolaganje, tako jedna vrijedna, važna institucija koju ja mislim velika većina, ako ne i svi zastupnici u Hrvatskom saboru, kao i javnost sigurno poštuje i respektira. Hvala.

zabranjuje. U HNB-u trebalo bi odgovoriti na mnoga pitanja koja interesiraju hrvatsku javnost, npr. kako je moguće da guverner Vujčić koji ima neto primanja godišnje od otprilike 100 tisuća eura u imovinskoj kartici nema nikakvu imovinu. Znači on nema niti stan, niti ušteđevinu, niti dionice, niti vozilo, niti bilo kakve pokretnine, znači doista čini se da je on najsiromašniji čovjek u RH. Čak i neki čovjek koji radi za minimalac ima neku imovinu, ovaj čovjek nema apsolutno ništa. Evo to je recimo zanimljivo pitanje na koji bi trebalo dobiti odgovor a čini se da ga primjenom ovog zakona i dalje nećemo dobiti. Hvala lijepa. Idemo dalje, kolega Sladoljev, izvolite. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani ministre, samo jedna informacija, dakle MOST nije glasao u prvom čitanju za ovaj zakon, dakle jedini zastupnici u Hrvatskom saboru smo bili mi koji nismo glasali. I imam jedno pitanje u vezi da li ste, kada ste izrađivali ovaj zakon koristili iskustva nekih drugih zemalja, npr. mađarski model koji je puno restriktivniji prema HNB-u, znači mađarski model? Jer mi imamo cijelo vrijeme mantru da ovdje štitimo dakle HNB, da je to neovisna institucija. A imamo druge primjere, europske primjere da baš to nije tako. Pa evo, jedno pitanje zašto mogu Mađari a mi ne? Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, pa samo kratki odgovor, jesmo gledali smo iskustva i drugih zemalja, vi spominjete mađarski, mi smo se dobrim dijelom gledali i ono što je i u slovenskom modelu. Dakle svaka zemlja ima i neke nazovimo tako svoje specifičnosti, ali dobar dio zemalja uključujući i ovaj slovenski primjer o kojem govorimo na otprilike ovaj način definira ove odredbe o kojima sam rekao. Dakle tu je na, vrlo jasno i to sam i uvodno rekao, kod ovakvih prijedloga zakona kada morate i konzultirati i Europsku središnju banku, kada i Europska komisija ima svoj na neki način želju i volju da ima uvid u samu tu problematiku zakona a onda normalno gledati i nekakva međunarodna iskustva i tražiti ono koje je najbolje rješenje za vaše potrebe. Hvala.

u posebnu glavu, Glavu 4 koje nema u starom zakonu izdvojili HNB od svih drugih subjekata u RH, dali joj posebna prava, vi ste zapravo ostvarili san gospodina Vujčića da bude Bog koji hoda po zemlji u RH. A pazite sad apsurd dalje. U stavku 2. članka 11. stoji što će se obuhvaćati revizijom. Dakle administrativno poslovanje, nekretnine, pokretnine, dakle revizijom će se gledati koliko ima automobila, koliko ima olovaka, stolica ako da gledamo bilokoji drugi birokratski ured, kao da HNB nema nikakvu specifičnost koju bi trebalo provjeravati, prema tome, ovaj zakon i tzv. ulaženje u HNB je obična farsa.

u kojem pišu nadležnosti Državnog ureda za reviziju da već po postojećem zakonu zapravo HNB već potpada jer je to između ostalog jedna od institucija kojoj je osnivač RH. Ali isto tako postoje pravnici koji traže i kažu da želimo li zaista imati nedvosmislenost zakona da onda to treba posebno naglasiti i kao tako smo stavili ovu zasebnu glavu. Što se tiče revizije, dakle ovdje govorimo o reviziji Državnog ureda za reviziju i propisano što ona revidira, s druge pak strane imate i komercijalnu reviziju koja također revidira određene stvari HNB-a i treći je segment onaj dio koji kako god vi to željeli ili ne željeli prikazati ali to je činjenica, Hrvatska kao dio EU-a također je dio sustava europskih središnjih banaka dakle neovisnost HNB-a je između ostalog u ovom Hrvatskom saboru kao takva izglasana, dakle taj dio što se tiče vođenja monetarne politike ne podliježe reviziji. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan

on je slobodan i neovisan, toliko kolegama. Druga stvar je vezana za sankcije za mišljenje i preporuke Državne revizije i treba pohvaliti donošenjem konačnim prijedlogom ovoga zakona. Treće je na kraju ono šta sam mislio reć ali vi ste zapravo rekli zašto Državni ured za reviziju ne može dobiti status izvanproračunskog korisnika vezano za Zakon o proračunu odnosno za prihode ili doprinose koje moraju imati a on to nema. što je jako bitno, mi smo članica EU-a i predsjednik Sabora je još u travnju mjesecu zatražio mišljenje Europske središnje banke vezano za izmjene i dopune Zakona o HNB-u i Zakona o Uredu državne revizije. S obzirom da je to mišljenje gotovo, evo, možete mi samo napraviti neku poveznicu vezano za to mišljenje Europske središnje banke. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo. Pa evo u pravu ste uvaženi zastupniče, bilo je u nekoliko iteracija komunikacije sa Europskom središnjom bankom obzirom ponavljam još jedanput da je bilo i određenih prijedloga što zastupnika što klubova Hrvatskog sabora upravo na ovu temu i na ovu problematiku. Mislim da se iz tih prethodnih prethodnih mišljenja a na kraju i ovaj koji je u konačnici pozitivno ocijenio ovakav prijedlog zakona, zapravo vidi jasno da kod takvih izmjena i promjena zapravo trebamo poštovati određena pravila i procedure, mi smo to učinili, imamo mišljenje od Europske središnje banke, čini mi se listopad, 26. listopad prošle godine koji je zapravo potvrdio da je ovakav prijedlog zakona u skladu sa svim načelima i principima a u isto vrijeme ispunjava ono što smo originalno htjeli a to je da Državni ured za reviziju i tu se referiram i na ovo što je prethodno rekao uvaženi zastupnik, dakle da se dodatno i posebno precizira. Sad možemo govoriti

ona pljačka dolje u Uljaniku i tim brodogradilištem, da je to svako dijete bi se Hrvatskoj moglo isplatiti 15 000 dolara, ste vi rekli, to sam vas slušao, a kako mogu funkcionirati ti teroristi gore kad smo milijarde kuna stavili gore, koliko, šta, i ništa, nikom ništa. Ti ljudi još haraju gore, to kad stavljate vodu u čašu bez dna i nitko nije u zatvoru tu, šta je sa porijeklom imovine, Porezna uprava, koliki je postotak sive ekonomije u Hrvatskoj? Ako je HNB odgovor za protok novca u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, šta je sa bankovnim računima vani, lova je pokradena ovdje od 90-tih godina. Tu se ništa ne događa, tapkamo se na mjestu, ovo je samo jedna dimna zavjesa, stotine milijardi kuna je isplaćeno za poljoprivredu, gdje su ti rezultati? Ja ću vam to srediti za 5 dana, pokretni sudovi, Porezna uprava, vod vojske i udri, sve bi im maznuo te hajduke, preko noći bi ih sve maznuo. Zdravko** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, pa dobar dio ovih vaših osvrta nisam prava adresa odnosno neke druge institucije ove države trebaju reći međutim ono na što ste se referirali, Porezna uprava, porijeklo imovine, doduše nemam dovoljno vremena da bi vam mogao i statističke podatke i sve ono što Porezna uprava čini pa će biti sigurno i prilike o tome da se o nekim drugim situacijama o tome progovori jer nije između ostalog predmet ovog zakona ali kako god bilo, naravno, ako je vaš interes, o tome ćete biti obaviješteni iako Porezna uprava redovito i publicira između ostalog razna izvješća iz kojih je moguće pa tako i između ostalog i ono što čini po pitanju suzbijanja sive ekonomije, neregistriranih djelatnosti, nelegalnih aktivnosti, izbjegavanja plaćanja poreza i da ne nabrajam sada dalje, ali u svakom slučaju, i sami dobro znate i da to i kad Porezna uprava i čini i radi i izvijesti Hrvatsku javnost, nerijetko i ovdje u

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu, prvi je na redu poštovani kolega Tomislav Panenić, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicama, poštovani i cijenjeni kolegice i kolege. Ovaj zakon je u drugom čitanju, donosi zapravo dvije ključne teme o kojima smo i raspravljali i danas ćemo raspravljati, jedna se odnosi na pokušaj implementacije revizije u HNB-u i onaj drugi koji se odnosi zapravo na prekršajno sankcioniranje nepridržavanja preporuka, naloga zapravo Državne revizije. U okviru prvoga djela zapravo teško je nešto i reći, evo iz samih ovih replika, čuli smo i primjedbe, uvest će se revizija međutim ta revizija neće polučiti efekte, pogotovo ne one efekte koji bi značili značajnu značajnu promjenu i jednu odgovornost i koja se ugleda i kroz dio plaćanja pa čak iz vlastitoga novčanika ako se radi o guverneru i prekršajima koje napravi, propustima, prekršajima i svim ostalim radnjama koje je propustio u svom djelovanju napraviti HNB. Ja bih se vratio zapravo i onom što je najbitnije, a to je rad državne revizije. Do sada mi nismo u ovim raspravama, ovdje čuli oko rada državne revizije primjedbe, uvijek je bilo korektno izvještavanje u kome su bili naznačeni ključni problemi, možda su neki bili više, neki manje naznačeni, ali možemo reći da državna revizija je ukazivala i cijelo vrijeme ukazuje na međutim, ti njihovi nalazi koji se javno objavljuju nisu imali efekta. Jer vidimo da u njihovim izvještajima, svaki put navode i njihove preporuke koje su dali, koje nisu nadzirana cijela, nisu uvažavale, nisu provodila. Što imamo, imamo izvještaj za izvještajem, ponavlja se stara priča i ono je bilo pitanje kako zaustaviti to. Ja bih samo naveo neke primjere, evo zadnje oko izvještaja pa imamo tako u prošloj godini, rađena je revizija i ministarstava. 10 ministarstava je imalo neprovedene preporuke. Rekli bismo, ako krenemo od glave, je li, tako gdje bi trebalo najviše i smrditi, po ovome zapravo pokazuje se, ako Vlada i ministarstva neće provoditi preporuke Državne revizije, a na kraju predlažu u Zakonu o državnoj reviziji, komuniciraju da se događa neka značajna promjena, kako možemo očekivati od bilo koje niže razine koja će biti kontrolirana. Ono što je bitno, nekada i samo izvješće da uvjetno mišljenje, ali naznačena jedna od ključnih problema. Bilo je evidentno evo, iz izvještaja revizora za Ministarstvo uprave, da trebaju poduzeti značajnije mjere u provedbi projekata EU u povlačenju sredstava planirano, znači, ukazali su na to, u planu je bilo 85,6 milijuna kuna, a onda na kraju, kad se napravili svi, ja ću reći rebalansi umanjenja, proveli su 9,1 milijun kuna ili skoro, 90% manje. I naravno da je revizija rekla, ne možete tako, na početku pokazivati, mi ćemo biti uspješni, sjajni, na kraju niste povukli onda, postavlja se pitanje, oke, ministar je dao taj prijedlog, potpisao ga je i bit će sankcioniran, mislim da je, koliko, do 20 tisuća kuna, ne, praktično jednu plaću, što će se dogoditi, ono, hoće se uplašiti ministar od 20 tisuća kuna zato što nije proveo i kako ćemo ga zapravo natjerati, on će reći svi su drugi krivi, nije zaposleno dovoljno službenika, uvijek će se naći neki problem, ja stvarno, skeptičan sam da ćemo dočekati vrijeme da jedan jedini ministar odgovara za propuste svog rada, makar u domeni nalaza Državne revizije. Jedan od slučaja, koji nam je možda aktualan, vezano je za Uljanik, što je ovdje spomenuto i mogućnost preuzimanja od strane Brodosplita. Ista ova Državna revizija pripremila je jedno neugodno izvješće vezano za restrukturiranje Brodosplita. I što su utvrdili? Utvrdili su da je došlo do nepravilnosti u realizaciji. Ono što je i Hrvatska brodogradnja i Jadranbrod u svojim nalazima ukazivala i Državna revizija isto utvrdila, znači da, sredstva koja su dobivala za restrukturiranje Brodosplita, nisu se namjenski koristile. I time je možda opstao Brodosplit, ali s druge strane, nisu izvršeni oni planovi koji su bili propisani restrukturiranjem. Isti taj Brodosplit, sada bi trebao ući kao strateški partner u Uljanik i pokazati da će biti dobar. Znači, oni ne priznaju nalaz Državne revizije i smatraju da je sve bilo u redu u Brodosplitu. Znači, jedna institucija je utvrdila, nisu uspješni, druga institucija, oni oni ne priznaju i sad ćemo mi reći, to je najbolji strateški partner koji će osigurati 300 milijuna, ja vam kažem, tu će se dogoditi samo da će obećati 300 milijuna, kada uđu u Uljanik, onda će kao u Brodosplit, zapravo čistiti sve ono što se može i time skupiti sredstva i prikazati kao vlastiti udio. Vraćamo se izgleda u početke nekih, zapravo neka vremena kad se tako preuzimalo tvrtke. Možemo pogledati i nalaze vezano za naš zdravstveni sustav o kome puno govorimo. Sad se evo spominje kako je Vlada sa 40 milijuna kn bolnicu u Mostaru, ali evo pogledajmo bolnicu koja je kod mene. Opća županijska bolnica Vukovar. Bolnica hrvatskih veterana koja bi trebala biti primjer i uzor. Što je učinjeno? U zadnjem nalazu spominje se, znači, revizijom 2011. nalog po kojem nije postupljeno, nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala, bez postupka javne nabave. Znači bez javne nabave nabavljaju. Tijekom 2016. bolnica je nabavila ukupno 20, preko 23 milijuna kn takvih sredstava, od toga čak 20 milijuna kn je išlo bez javne nabave, znači čistom narudžbenicom. Je li to učinkovitost? I kad pogledamo da su obaveze koje su nastale, znači dugovanja bolnice preko 100 milijuna kn. što ćemo mi? Puštamo to, prebacili na županiju, županija neće niti trepnuti na to, država treba sanirati, Državna revizija će ukazivati, koga ćemo sankcionirati, otići će ravnatelj prije nego što bude, doći će novi koji će onda reći, ali to nije moje bilo, to je od nekoga prije, a onda ćemo politički micati one koji bi mogli nastradati. Da ne bude samo ta bolnica, imamo u KBC Zagreb isti takav slučaj se događa. Oni iskazuju manjkove, ukazuje Državna revizija i na te manjkove, kako će se to rješavati, hoćemo onda sankcionirati ravnatelja koji je zatekao silna dugovanja u nekoj od bolnica pa reći, ali jednostavno odgovorna si osoba. Zato pokazujem samo da možda nećemo uspjeti s ovim. Imali smo jedan interesantan politički slučaj, revizija lokalnih samouprava, pa je baš iskočila općina Kloštar Podravski, znači gdje imamo iz načelnika, iz HDZ-a, lijepih 12,5 tisuća kuna dobije neto plaću. To je za lokalnu samoupravu, jedna vrlo solidna plaća, u toj veličini općina nešto preko 3000 stanovnika i brdo nalaza, revizije koje su zapravo prekršaj koje su napravili. Znači prvo isplata plaće koja je veća u odnosu na osnovicu koja je propisana, nepravilnosti trošenja za reprezentaciju, ne vodi se, znači za službeno putovanja uredno evidencija. Imamo račune za gorivo koje su kupovani, a nema službenih automobila sve su privatni automobili i takvi dalje, čak i porez, evo ministre, vama porez nisu platiti, što je još veća tragedija. Znači imamo jedinicu lokalne samouprave koje porezne obveze svoje ne podmiri. Znači isplaćivali su naknade bez obračuna doprinosa i ostalih davanja. I onda što kaže načelnik? To je laž. Jedan načelnik kaže, da je nalaz Državne revizije lažan. Ali, su ga službeno priznali, znači on osobno smatra da je laž, ali općina koju on predstavlja je rekla da prihvaćamo nalaz revizije. I što, ja ga ne bi kaznio, ja bi ga ogulio, da upravo sve ovo što je, nek on to podmiri, pa nakon toga, da se utvrđuje, tko je tu u pravu, tko je u krivu, a ne da općina čeka, godinama i godinama što će se dogoditi. Imamo sada, evo dolazak i našeg kolege zastupnika koji dolazi iz vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, kolega Milinković, podignuta je i optužnica protiv njega, tako da, evo baš prigodno da je došao tu, pa ćemo vjerojatno raspravljati o mogućem njegovom imunitetu, na što su ukazali? Državna revizija ukazala je na upravo vodu koja nije bila pogodna za ljudsku potrošnju, međutim, nije se po tome postupilo. Znači, oni kao tvrtka nisu po tome postupali. Do čega je dovelo to? Da se je slušalo Državnu reviziju, da se poduzelo na vrijeme, ne bismo sada imali sudski postupak, protiv saborskog zastupnika i do tog trenutka što je bio i odgovorna osoba u vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji. Govorim koliko Državna revizija obavi svoj kvalitetni zadatak, a mi ovdje imamo cijeli niz primjera. I sada što trebamo napraviti? Državna revizija bi trebala pristupiti tome, on više nije odgovorna osoba. U zakonu jasno stoji odgovorna osoba, ali on više nije odgovorna osoba, otišao je. Hoćemo ih loviti? Možda netko od njih ode u Njemačku, Irsku, možda i takse dogodi slučaj, pa ćemo ih ići potraživati da bi im naplatili koju tisuću kuna, jer su napravili prekršaj, nisu postupili po tome. Ili će novi koji dođu reći će ono ljudi, al to je suludo, vi mene kažnjavate, a ovaj je zbrisao u Sabor, da ne bude odgovoran za to. Imamo vodovode i kanalizaciju u Splitu, gdje je jedan drugi slučaj, pa pokazuje se npr. da ukazano je revizijom, da treba smanjiti gubitke u mreži, a oni ne da se ne smanjuju, npr. u 2014. gubitak je bio skoro 60% 60% ono sada je isto tako 60% pa vas pitam što ti ljudi rade, 60% vode njima iscuri prije nego što dođe do potrošača i nikome ništa. Oni nešto pokušavaju, znači ako od 2014. nisu smanjili gubitak vode, ništa, onda možemo reći, da su radili ništa. Sada bi mogao nabrajati ovako primjere, vjerojatno bi bolno bilo, ali dobro je s ove govornice, da ih iznesemo, da ljudi čuju, jer oni su obavljeni na stranici revizije, treba ući, iščitavati ih, ja sam izabrao u jedno dva sata ove primjere primjere koje sam nešto imao u medijima, nešto u tim izvješćima, samo da ukažemo koliko je bitna Državna revizija i koliko je bitno da se njihove preporuke ne provode, nego da se odmah, žurno provedu. Ako se pogleda, zapravo kako ćemo ih zaplašiti, stoji da novčanom kaznom o d20-50 tisuća kuna će se kazniti subjekt revizije znači to tijelo koje je revidirano i 2-20 tisuća kuna onaj koji je zakonski predstavnik. Sada sam evo i naveo probleme znači, može biti odgovorna osoba koja je sama donijela odluku, na kraju ćemo mi kazniti tu ustanovu instituciju ili već čega, radi toga što su imali nekoga, budalu, kretena, možda i osobu s lošim namjerama, koja je dovela do te situacije i jednostavno revizija to utvrdi. I tu sada vraćamo se na ono što sam i replici ministra pitao, zapravo prokomentirao, imamo guverner HNB ako napravi bilo koji, zapravo ako ne postupi po preporukama plati nula kuna. Znači on plaža nula kuna. Ništa ga se ne tereti, nije obavezan za ništa. Ministra ako ulove, ministre, evo, vi ne postupate po nečem, možete biti do 20 tisuća kuna. Tako da, ok, ministre, jedna plaća pa nekako vjerojatno to može prebroditi, ali ajmo se vratiti možda do onih, da vidimo samo ujednačenost kažnjavanja koje mi navodimo ovdje, za jedno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, ako ne postupi po određenim odredbama, zakonima, obiteljsko poljoprivrednom gospodarstvu, kazna može biti do 15 tisuća kuna. Npr. niste stavili, označi OPG sa pločom i vas kazne do 15 tisuća kuna. I sad mi usporedite, OPG, jedna ploča na OPG-u da vas netko toliko kazni, s druge strane ovdje, HNB upravlja monetarnom politikom brdom novca koje imaju na raspolaganju, ministri upravljaju sa stotinama milijuna, ali tu smo mi negdje po kaznama. A ministre, kod vas za porezni prekršaj, koliko može biti kažnjeno, za one lakše, fizička osoba do 100 tisuća kuna, za onaj srednje težak do 200 tisuća kuna. Znači udrimo po našem gospodarstvu. Zato što njihova odgovornost, vjerojatno je puno veća jer ne puni državni proračun, a ovi koji prazne državni proračun, oni nemaju to odgovornost, oni mogu kako hoće. Znači kaznimo one koji nam donose prihode, nemojmo patiti one koji troše tuđi novac, jer zašto bi vi pravili nered, jer to je politički nered. Ovako gospodarstvo uvijek nekako se prelomi i savije. Radi toga ministre ovaj zakon ima brojne propuste koje nadam se da ćete uspjeti ispravit. Hvala. Idemo dalje drugi klub je Klub Živog zida i SNAGE i poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić, izvolite. Hvala vam predsjedavajući, danas imamo na dnevnom redu Zakon o Državnom uredu za reviziju, ovaj zakon kao što sam već ranije rekao u svojoj replici izdvaja iz svih ostalih subjekata revizije, a tko je subjekt revizije, piše vam, one institucije kojima je RH osnivač, onima kojima je vlasnik odnosno tamo gdje ima odlučujuća upravljačka prava, isto se odnosi na jedinice lokalne samouprave, gdje one imaju ta prava. Iz tog starog zakona gdje su svi subjekti revizije bili jednaki, gdje se svima pristupalo jednako u ovom zakonu ministar Marić, valjda u dogovoru sa gospodinom guvernerom Vujčićem izdvaja, diže na pijedestal HNB, poseban članak 11. piše za nju, gdje joj daje povlašten status i poseban članak još dalje 12. i 13. gdje zapravo je detaljno obrazloženo kakve su to povlaštene stvari odnosno zašto i kada HNB ne može i ne smije odgovarati, na to ću se osvrnuti kasnije. Htio bi samo reći evo imam kod sebe izvješće obavljenoj reviziji poslovanja Narodne banke Hrvatske iz '95. godine, 15. ožujka '95. godine, za '94. godinu, revizije su rađene za '94., za '95., za '96. 7, 8, 9 i 2000., zadnja za 2000. i napravljena u 2001. godini. 20 godina smo bez revizije HNB-a ključne institucije RH kojoj smo, još jedanput ponavljam, i vlasnik i osnivač, ali je to država u državi koja može raditi što hoće bez ikakvih posljedica, bez ikakve prave prave kontrole i bez ikakvih odgovarana ili mogućnosti smjene već ostalo što ste ugradili u zakone kroz vrijeme. I ovaj zakon kao da je pisao gospodin Vujčić, da bude još nedodirljiviji i da bude još uzvišeniji od svih drugih institucija. Ako pogledamo u same zakone koje sam maloprije spomenuo, idemo recimo na članak 11. pa tu jasno stoji, stavak 2., u smislu stavka 1. revizija HNB-a obuhvaća pazite sada, dakle aktivnosti u dijelu 1. administracijsko poslovanje, 2. raspolaganje stjecanja upravljanja nekretninama, 3. pokretninama, 4. opremom i to je to. Znači državna revizija i kad ode u HNB moći će se baviti samo sa te 4 stvari, administracija, pokretnine, nekretnine, oprema, koliko ima računala, koliko …/nerazumljivo/… kolko ima stolica, kolko ima penkala, automobila, u kakvom stanju su zgrade i to je to. I to je to što će Državni ured za reviziju moći napraviti u HNB-u. A vratimo se na jedne od ovih revizija iz '90. pa vidimo što se tada revidiralo, osim ovog što sam sad naveo, osim opreme i imovine. Dakle, devizno poslovanje, kontrola poslovanja banaka i postupaka za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti, visina kamatnih stopa, način obračuna, naplata i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata, proučavala se obvezna rezerva, izdavanje blagajničkih zapisa, način i uvjeti korištenja obveznih rezervi za održavanje dnevne likvidnosti, odobravanje kredita na temelju porfelja vrijednosnih papira, podmirivanje dospjelih neizmirenih obaveza prema inozemnim kreditorima, način vođenja poslovanja izmirivanje obaveza koje proizlaze u članstva u MMF-u itd., itd. Vi ste u ovom zakonu da se samo jedan mali dio HNB-a revidira, pregledava, da se češlja, samo onaj nebitan dio ko da je to nekakav ured tamo birokratski nešto knjiži, prolazi kroz njega, udara pečate, na to ste sveli tu reviziju, ništa bitno suštinski što je esencija HNB-a neće biti pod kontrolom. Odnosno bit će pod kontrolom ali koga, privatnih revizija, kao nezavisne privatne revizije, a sjetimo se vaše bivše firme gospodine Mariću, Agrokora kolike li je tamo revizije i urede privatne revizorske gospodin Todorić plaćao da mu pišu bajke, kako je on najbolji poduzetnik, kako je najjači, kako je što god hoće. U Hrvatskoj danas ako imate novaca, kao što je imao Todorić, nađite reviziju privatnu, platite da vam napiše da ste najljepša banka na svijetu i najljepša i najveća firma na svijetu. Tako funkcionira u RH privatna revizija. Mi ne možemo znati što je istina ne samo u HNB-u, nego u INI, u Uljaniku, u Brodosplitu, ako nemamo nekoga kome vjerujemo, privatnim revizijama ne možemo im vjerovati osim navedenih stvari niti u INI odnosno u rafineriji Sisak. Sklone su jednostavno, sklone su napisati ono što nije. Sjetimo se samo oko Agrokora, pa revizorske kuće neke su izbačene iz svojih svjetskih mreža, svjetskih kuća jel su išle krivotvoriti izvješća i to nam nije dosta, nego se i dalje pouzdajemo u taj sustav. Stoji u članku Ustava RH, kolegice i kolege, članak 54. Državni ured za reviziju je najviša, najviša revizijska institucija u RH koja je samostalna i neovisna u radu. Najviša u svom, najviša revizijska institucija ali vi je stavljate ispod nekakve privatne revizije koju će si Vujčić na kavi dogovoriti što i kako će se revidirati. Da stvar bude još gora Državna revizija revidira samo ono što Vujčić ne dogovori na kavi, znači ako HNB ne varam se ima 51 odjel, Vujčić dogovori u privatnoj reviziji vi ćete 50, a revizija državna će onaj 1 tek tolko da je nešto bilo ovo ono. Dakle to je farsa, nikakva državna revizija ne ulazi u ozbiljnom smislu značenja u NHB, ništa se ne mijenja baš suprotno upravo izdvajajući narodnu banku iz ostalih obveza obveznih za reviziju vi ste još više pojačali netransparentnost, maknuli ju od kontrole i od svih vida nadzora ovoga sabora, a sve pod krinkom evo sad ulazi revija državna u narodnu banku, čak smo poseban članak napravili, sve dobar marketing, priča, a u suštini sve suprotno. Neće nitko provjeravati što je narodna banka radila u zadnjih 20 godina, od kuda 2,5 milijarde gubitka u 2017. i još novi gubicu u 2018., a da je tome tako, a da je tome tako, ne svjedočim samo ja. Evo ga, odgovor na moje zastupničko pitanje glavnom državnom revizoru gospodinu Klešiću, pazite što on kaže o ovom zakonu. Evo recimo ovako, članak 11. Državni ured za reviziju skreće pozornost da je ovim člankom predmet revizije odnosno opseg revizije u HNB nepotpun, nejasan i vrlo sužen, vrlo sužen gospodine Mariću, ne proširen, vrlo sužen, to vam govori dakle čovjek koji cijeli život radi u reviziji. Dakle, članak 12. Državni ured za reviziju skreće pozornost da je opseg revizije u HNB-u između ostaloga uvjetovan i opsegom revizije neovisnog vanjskog revizora, dakle ovo što sam rekao. Ono što oni neće e to će ostati za Državni ured za reviziju. Dakle, opseg revizije koji je definiran člankom 11. ne podliježe državnoj reviziji ako je to bio predmet odnosno opseg revizije neovisnog vanjskog revizora, ponavlja se ista stvar. Prema odredbama dakle, nacrta prijedloga zakona neizravno se daju veće ovlasti privatnom revizoru nego Državnom uredu za reviziju, pa vi kršite Ustav pa ovo je neustavan zakon, o čemu ovdje govorimo. Jasno vam ljudi kažu, daju se veće ovlasti privatnom revizoru nego državnom, poseban status se daje HNB-u u odnosu na druge institucije. Idemo dalje, članak 13. potrebno je brisati cijeli članak 13. odgovara državna revizija, iz slijedećih razloga, način rada Državnog ureda za reviziju propisan je u glavi 4. i treba i biti istovjetan za sve subjekte revizije, za sve subjekte neovisno o predmetu i opsegu revizije. Ovim prijedlogom zakona HNB je stavljena u povoljniji položaj gospodine Mariću, u povoljniji položaj u odnosu na druge subjekte revizije. I onda detaljno elaborira o čemu se radi, dakle svi subjekti revizije imaju obavezu očitovanja, HNB ima pravo, ne i obavezu, to je prva stvar. HNB nije obavezan sastavljati prijedlog plana provedbe naloga i preporuka, nije obavezan, dok svi drugi subjekti revizije obavezu imaju, to vam je druga stvar. Treće, HNB nije obavezan provesti naloge i preporuke na koje je stavio prigovor, dok svi drugi subjekti revizije to moraju učiniti ako prigovor nije prihvaćen jer u protivnom podliježe sankcijama. To vam kaže Državni ured za reviziju, po mojem mišljenju jedna od boljih, ako hoćete najboljih institucija u RH iako nam sve institucije nisu baš na zavidnoj razini, to vam oni kažu. Evo, raskrinkavaju vaš zakon kao pogodovanje HNB-u, kao kršenje Ustava i ja sa gnušanjem odbacujem ovaj vaš prijedlog, dat ćemo niz amandmana, među ostalim stavit ćemo odredbu da zbog posebne važnosti HNB-a svake godine Državni ured za reviziju ulazi tamo i u punom opsegu radi reviziju. Ovo iz '95. godine je samo prvi, prva revizija bila u narodnoj banci, bilo ih je još što sam nabrojao 5, 6, 7. Ovo je na 22 strane ovi zadnji iz 2000. imaju i 150 strana,

važnosti državne revizije treba samo navesti nekoliko primjera, evo recimo slučaj Brodosplit, već sam govorio u nekoliko stanki o njemu, Brodosplit 2014. godine ugovorom o prodaji prijenosa dionica dan gospodinu Debeljaku, također priložen je plan restrukturiranja i već 2014. godine kad je rađena revizija utvrđeno je da oni brodovi koji su trebali biti građeni, nisu građeni, niti je novac koji je gospodin Debeljak trebao dati, nije dan, samo je država dala novce. Znači u 5 godina država je trebala dati milijardu i pol, al ona je sve dala, u 5 godina gospodin je trebao dati 2,5 milijarde kuna, a nije dao ništa. I državna revizija utvrdila je stanje za 2013. godinu, nema veze, vlada Zorana Milanovića svejedno je uplatila 200, 300 miliona unatoč tome što nije ništa napravljeno. Slijedeće godine za 2014. rađena revizija isto utvrdi da ovaj ne radi ništa, nema veze, vlada Zorana Milanovića i dalje pumpa novac tamo, slijedeće godine 2015. ista stvar, ovi dalje pumpaju novac, 2016. vlada gospodina Oreškovića, onda revizija opet utvrdi stanje i dalje pumpaju novac i tako dalje do Plenkovića. Znači ono godinama detektiraju, upozoravaju da negdje se nenamjenski troši novac, da se krše uvjeti ugovora, da se ne proizvode brodovi. I nikome ništa, dajemo još milijardu tamo dvije, pa šta bude, pa šta bude bit će. Jel to ozbiljna država, jel ste vi ozbiljne vlade? I onda se čudite što smo tu gdje jesmo, valjda će nas uskoro i Bugarska preteći. Pa sram vas doista može biti. To je recimo ono što se događalo u Brodosplitu, reviziju je radio Jadranbrod, nažalost mi nemamo alat detekcije, evo recimo slučaj zadnji rafinerije INA, MOL-a uprava kaže rafinerija neprofitabilna, radnici koji tamo rade cijeli život kažu nije neprofitabilna, MOL krivotvori bilancu, vi svejedno danas u podne ste stavili Zakon o privatizaciji INE na izglasavanje. Bez da smo uopće detektirali jel to istina ili nije, na kraju krajeva mi ni nemamo alate osim nesretnog DORH-a da se to utvrdi, evo danas sam dobio mail postupa se po mojem zahtjevu, radi se kriminalistička istraga oko situacije u rafineriji, mi uopće znači nemamo alate utvrditi istinu u rafineriji. A ovo što imamo iz Brodosplita i Uljanika to imamo samo u onom dijelu gdje se radi revizija izvršenja proračuna za prethodnu godinu. Prema tome mi moramo ojačati državnu reviziju, da kad nam trebaju istiniti podaci za donošenje politika i proračuna da ju pošaljemo negdje da nam utvrdi što je istina što je stanje da možemo kvalitetno upravljati ovom zemljom a ne možda je 100 milijuna u gubitku, možda je 100 milijuna u plusu, ne znamo mi ali svejedno ćemo donijeti zakon, to je djetinjasto, infantilno, tako se jednostavno ne može raditi. Gdje god je javni novac, tu treba biti i Državna revizija da utvrdi njegovo trošenje, učinkovitost .../Govornik se ne razumije./... odnosno sve ovo što je već ovdje Evo ja se bojim da je ovo rastakanje još jedne institucije, pokušaj obmane pod krinkom evo ulazi se u Narodnu banku, zapravo se ne ulazi nigdje nego se još više utvrđuje taj Babilon tamo da još bude netransparentniji i da još bude neodgovorniji prema Hrvatskome saboru. Očekujte naše amandmane, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu Klub zastupnik HDZ-a, poštovana kolegica Branka Juričev Martinčev, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicama, kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o Državnom uredu za reviziju u drugom čitanju koji će klub HDZ-a podržati. Prijedlog ovog zakona imali smo u prvom čitanju u studenom prošle godine i svi su klubovi zastupnika podržali ovaj prijedlog i bez glasa protiv usvojen je u ovom Hrvatskom saboru. Zanimljivo je bilo slušati prethodno izlaganje kolege Sinčića koji je podržao ovaj prijedlog zakona kao i svi prisutni zastupnici njegovog kluba. A konačni prijedlog zakona uopće nema nekih bitnih promjena, čak bih rekla da je nešto kvalitetniji jer je doživio nomotehničku doradu, uskladio se sa Zakonom o kaznenom postupku, Obiteljskim zakonom, Zakonom o udomiteljstvu preciznije specificirao različite potencijalne dionike i korisnike pojedinih financijskih sredstava a one prijedloge i primjedbe koji su izneseni tu u saborskoj raspravi ili na odborima, razlozi zbog njihovog odbijanja su dobro obrazloženi. Naime znamo da Državni ured za reviziju je Ustavom određen kao najviša revizijska institucija RH koja je samostalna i neovisna o svom radu. Od samog početka, od kad je započela s radom 1994. g., sve godine izuzetno uspješno posluje, radi i visoko je ocijenjena kvaliteta njegovog rada. Prijedlog ovog zakona Državnog ureda za reviziju stvaraju se pretpostavke za rad u skladu sa međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija u kojem njihov rad neće biti sam sebi svrha. Iako je cilj otkriti odstupanje od usvojenih propisa te povrede načela zakonitosti, djelotvornosti, učinkovitosti i ekonomičnosti u upravljanju javnom imovinom dovoljno rano tako se da se omogući poduzimanje konkretnih mjera i aktivnosti kako se takve nepravilnosti i propusti ne bi ponavljali, učestalo je bilo ponavljanje kod istih subjekata revizije iz godine u godinu Evo možemo vidjeti iz izvješća za 2018. g. čak 83% naloga i preporuka članovima predstavničkih tijela lokalnih jedinica nije provedeno. Ovim prijedlogom detaljnije je razrađeno postupanje nakon završetka revizije s posebnim naglaskom na obveze revidiranog subjekta imajući u vidu uvođenje kažnjavanja za nepostupanje po nalozima i preporukama koje će Ured davati u svojim izvješćima. Propisano je i praćenje postupanja po planu provedbe naloga i preporuka u propisanom roku do obveze da Ured o svemu obavijesti nadležno Državno odvjetništvo koje će pokrenuti i prekršajni postupak. To imamo točno u članku 21. stavak 7., znači konačno izvješće o obavljenoj reviziji, dostavlja se i nadležnim tijelima kada su obavljanjem revizije utvrđene nepravilnosti koje mogu imati obilježja prekršaja ili kaznenog djela. Također, novčanom kaznom kaznit će se prekršaj subjekta revizije odnosno subjekt na kojega se odnosi dani nalog ili preporuka i to ako i ne stavi na raspolaganje ovlaštenom državnom revizoru

u rokovima i na način kako je to predložio planom. Ovim će se sigurno dobiti na zakonitosti rada kontroliranih subjekata i sigurno da će brojka od 342 preporuke koje smo imali u 2018. neprovedene biti znatno manje i kvaliteta istih kontroliranih subjekata koji to isto nisu učinili da će u narednom periodu biti znatno bolja. se ne razumije./... dosadašnje subjekte revizije, znači imali smo općine, gradove, županije, pravne osobe koje se financiraju iz proračuna i kojima je osnivač RH ili jedinica lokalne i područne(regionalne)samouprave ili su njihovom vlasništvu kao i političke stranke, nezavisni zastupnici, članovi predstavničkih tijela, dobiva još jednog iznimno važnog subjekta o kojem smo do sad dosta čuli, HNB. To predstavlja

aktivnosti financijske transakcije i informacije koje se odnose na troškove poslovanje u djelu administrativnog poslovanja, stjecanja upravljanja i raspolaganja nekretninama, pokretninama, opremom, u svakom bitnom pogledu, u skladu sa mjerodavnim propisima kojima posluje HNB. Međutim Državni ured za reviziju nije ovlašten provjeravati niti davati ocjene ostvarivanja ciljeva i zadatka HNB-a propisanim Zakonom o HNB-u kao niti zadatkom propisanim drugim zakonima i zadacima koje HNB obavlja u skladu sa ugovorom o financiranju u EU-u statutom europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke. Stoga je u travnju prošle godine upravo predsjednik Sabora zatražio mišljenje Europske središnje banke na ovaj zakon kao i na izmjene i dopune Zakona o HNB-u. Također, Državni Također, Državni ured za reviziju nije ovlašten HNB-u i njezinim tijelima i članovima davati izravne ili neizravne upute kojima bi se utjecalo ili moglo utjecati na njihovu Ovim zakonom HNB ne gubi neovisnost, što i ne smije. Ovim zakonom i Državni ured za reviziju podliježe reviziji, tj. financijski izvještaj sukladno revizijskim propisima, revidirati će neovisni vanjski revizor. Mijenja se procedura utvrđivanja visine i sadržaja prijedloga financijskog plana ureda kojeg Vlada RH u okviru pojedinog državnog proračuna predlaže HS na usvajanje. Godišnji financijski izvještaj ureda koji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o proračunu i njegovim podzakonskim aktima, podliježe reviziji, koja se obavlja sukladno revizijskim propisima, od strane neovisnih vanjskih revizora, a te neovisne vanjske revizore imenovat će odbor HS koji je zadužen za financije i državni proračun, a njihovo će revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjeg financijskog izvještaja ureda biti sastavni dio izvještaja o radu ureda. Državni ured za reviziju jedini je od ureda koji dobiva pohvale, koji je do kraja prošle godine obavio preko 14 600 revizija, od financijskih revizija lokalnih jedinica, zdravstvenih ustanova, društva Crvenog križa, političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Nadalje, revizija učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija iz proračuna lokalnih jedinica, kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, korištenje vanjskih usluga u trgovačka društva u vlasništvu RH i lokalnih i lokalnih jedinica, provedba operativnog programa konkurentnosti i kohezije, do provjere provedbe naloga i preporuka iz prijašnjih godina. Sve to obrađuje i radi manje od 300 zaposlenika, od kojih 85% ima visoku stručnu spremu. Po sistematizaciji, nedostaje ih još preko 40 djelatnika i zaista zaslužuju dodatnu i kadrovsku i financijsku pomoć. Naravno, predloženim zakonom, povećat će se i opseg poslova ureda te je neizbježno i zbog toga jačati ljudske potencijale. Iz tog razloga u državnom proračunu za ovu godinu osigurano je dodatno dodatno 1,54 milijuna kn više nego prošle godine, tj. 7,2 milijuna kn više nego što je potrošeno u 2017. godini. Rad Državnog ureda za reviziju u konačnici veoma je bitan za funkcioniranje države svih i svih njenih tijela, stoga zaključno, ovim zakonom, Državni ured za reviziju moći će sankcionirati one koji ne rade svoj posao i time će dobiti još značajniju ulogu, ali će i njihov rad biti redovito kontroliran od strane neovisnih revizora, dok će poslovanje HNB-a primjenom ovog zakona postati transparentnije, pojačat će odgovornost ne dovodeći u pitanje načelo njene institucionalne

Poštovani predsjedniče HS-a, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Kao pravnik spadam u red onih koji drže da je i postojeći Zakonom o Državnom uredu za reviziju moguće da državna revizija ulazi u HNB. Naime, čl. 6. st. 2., da ga pročitam, pod jedinica državnog sektora, jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se sva tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, kao i sve agencije i institucije i drugi subjekti na razini RH i razini lokalne i područne regionalne samouprave financiranja iz državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područje regionalne samouprave. I sad sam tu u dilemi. Tu dilemu sam već izrazio u prvom čitanju ovog prijedloga Zakona o Državnom uredu za reviziju vezano za narodnu banku. U čemu se sastoji ta dilema? Prvo, dilema se sastoji o tome što smo mi već 2010. godine promijenili čl. 53 Ustava, na način da je umjesto odredbe da je HNB odgovora HS-u, unesena nova odredba, koja glasi, HNB je samostalna i neovisna i

reviziju ulazi u HNB s ograničenim djelovanjem jer vanjski revizor, neovisan vanjski revizor, bez utjecaja politike i ostaloga, revidira kompletno poslovanje

u kojem ćemo vidjeti, ako ovaj zakon donesemo, da je dala naloge i preporuke HNB-u iz onog djelokruga u kojem državna revizija uopće može ući u odnosu na vanjskog revizora i da guverner narodne banke, odnosno HNB nije niti odgovorila na naloge i preporuke. Ona može i ne mora. Ima pravo i ne mora. Za razliku od svih ostalih subjekata koji podliježu reviziji, koji moraju donijeti i plan i program provođenja naloga i podliježu sankcijama i novčanim sankcijama. I kao pravne osobe i kao odgovorne osobe. Dakle, dilema je. To mi onako sliči da se stilski izrazim na jedan oksimoron iz kojega ja zapravo ne vidim rješenje. Ili je HNB neovisna, samostalna, ima reviziju vanjskog revizora i podnosi izvješće Hrvatskom saboru. Pa prema tome Državni ured za reviziju nema što raditi u HNB-u, nego revidira nego revidira ostale subjekte ili Državni ured za reviziju sukladno postojećoj odredbi Zakona o Državnom uredu za reviziju ulazi u narodnu banku. rekao sam da spadam u red pravnika koji drži da već po postojećem zakonu može ulaziti unutra ali onda i HNB podliježe svim pravilima po kojima, kojima podliježu i svi ostali subjekti u reviziji. To znači, ako je dan nalog ili preporuka i HNB i odgovorna osoba guverner moraju donijeti program provođenja naloga i preporuka i podliježu sankcijama ukoliko taj program ne donesu i ne postupe po tom programu koji su predložili državnoj reviziji. Ja uistinu ne znam kako izići iz toga. Ja mogu prihvatiti, u krajnjoj liniji i ovaj klub može prihvatiti i ovakav prijedlog zakona ali mislim da je, da nije u krajnjoj liniji pravedno, nije ni pravno ispravno da radimo iznimku u sankcijama. Ako je Državni ured za reviziju već ušao unutra u ovom smanjenom djelokrugu, dao je nalog i preporuke, onda bi taj članak 13. Konačnog prijedloga zakona trebalo mijenjati da on po istom postupku mora donijeti program provođenja naloga i preporuka i da podliježe sankcijama. Ne znam čemu iznimka. Uistinu ne znam čemu iznimka. Onda ćemo doći u Sabor sa izvješćem HNB-a iz kojeg iz kojeg ćemo iščitati da je sve u redu a onda će doći izvješće Državnog ureda za reviziju u kojem će biti navedeno da je dala naloge i preporuke a da na te naloge i preporuke nije dobila čak ni odgovor guvernera HNB-a. Jer on ima prava ali ne mora i nema sankcija. Mislim da je, da ako već ulazi u ovom suženom djelokrugu državna revizija kroz ovaj zakon kao lex specijalis lex specijalis u HNB koja je također zakon lex specijalis onda dopustite da u tom slučaju i HNB ima isti položaj kao i svi drugi subjekti Državnog ureda za reviziju. Dakle obaveza donošenja programa, za provođenje naloga i preporuka i sankcije ukoliko se taj program naloga i preporuka ne izvrši, kako za narodnu banku kao pravnog subjekta tako i za odgovornu osobu Ja da ne čitam dakle ono što sam napisao na 3, 4 stranice rasprave da ne bih negdje pogriješio ali uistinu je dilema, dilema je od Lisabonskog ugovora, neovisnost HNB-a, dakle centralnih banaka, postojeći Zakon o Državnom uredu o reviziji koji nam omogućava, po mom pravnom mišljenju, ulazak u HNB kao i kod svih drugih subjekata i ovaj lex specialis Zakon o Državnom uredu za reviziju koji na određeni način dovodi, u krajnjoj liniji ako hoćete i status Državnog ureda za reviziju koji je u krajnjoj liniji najveća revizijska ustanova RH. Dovodimo u pitanje u krajnjoj liniji njezin status i njezin dignitet. Što se tiče kluba Stranke rada i solidarnosti i Nezavisnih mi ćemo pratiti pažljivo raspravu vezano uz ovaj konačni prijedlog zakona, po potrebi ćemo dati i amandmane.

ugovore koje ima Hrvatska država u odnosu na ulazak u EU. A brisao bih dakle tu glavu 4 kompletno brisao bih onaj stavak iz zakona, čini mi se 5 ili 6 u kojem se govori da državna revizija ulazi u HNB sukladno odredbama iz glave 4 prijedloga zakona. Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada je na redu Klub zastupnika SDP-a i poštovani kolega Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Evo, pred nama se danas nalazi Konačan prijedlog Zakona o Državnom uredu za reviziju i tu mi u ime kluba SDP-a možemo reći da tu ima određenih iskoraka, pozitivnih u jačanju ne samo neovisnosti Državnog ureda za reviziju nego i njihove financijske, njihovih financijskih planova. Tu je bila rasprava na Odboru za financije i proračun vezano da će sada prijedlog financijskog plana i ovog što je rekao ministar da će i izmjena, da će dolaziti od strane Državnog ureda, odnosno Odbora za proračun i financije. Nemamo ništa s tim problema ukoliko to ne bude nekakva pojava koja će se događati u budućnosti. To smo svi zajedno bez obzira koji klubovi zastupnika o tome raspravljali. Smatramo da se evo u ovom kontekstu može napraviti ta iznimka za Državni ured za reviziju ali ne bi bilo dobro da takve određene iznimke se počnu sad događati učestalo u budućnosti pa da se razno razni uredi i razno razne institucije, to dobije malo previše maha onda će zapravo i ta nekakva kontrola sastavljanja proračuna umanjiti prilikom donošenja nekih odluka manevar ministru financija prilikom predlaganja državnog proračuna. Međutim, kažemo vam, to u tom kontekstu budući da se radi o jednoj instituciji koja sigurno obavlja važan zadatak, ovdje je bilo danas govora da ima negdje oko 300 zaposlenih i da danas dobiva neke nove poslove. Da u tom kontekstu, to možemo prihvatiti, ali da to evo, bude iznimka, kada više bude u budućnosti neko pravilo i mislim da kaže, tu tu možete dobiti našu podršku. o reviziji HNB i vidim da su svi klubovi zastupnika, nevezano da li se radi o oporbi ili podržavaju većinu primijetili jednu stvar, koja je svakako u ovome Visokom domu o njoj treba raspravljati i mislimo da kada dođe revizija kod predsjednice Republike, a prema Ustavu ona je prva osoba ove države i kada ta ista revizija kaže toj predsjednici Republike, prema našim nalogama i preporukama to moraš ispraviti i onda Predsjednica Republike, kaže da, ja ću odgovoriti i ispraviti i biti ću u sukladnost s tome. Tako da ne vidimo nikakvu mogućnost i nikakvu da radi određenu iznimku, kao što je moj prethodnik ovdje rekao guvernera i prethodnici i kolege iz Mosta i da u ovoj raspravi probamo dati podršku Vladi RH, da iako iako je kažem, većina stvari je tu korisna i dobra za Državni ured za reviziju, da im dao iz ovog Visokog parlamenta nekakav jedinstveni stav, da je to stav svih klubova zastupnika, da krenu u tom smjeru i mislimo da će to biti stvarno dobrobit i ove rasprave, znači da smo, ne samo da prihvaćamo nešto što vlada predstavi u ovom Visokom domu, nego u samoj raspravi, da smo bili vrlo konkretni i da je tu bilo dobrih primjedbi i da je zapravo u tom kontekstu i sam ovaj Sabor ima tu onda funkciju da se daju konkretni prijedlozi. I smatramo ako se to može odnositi na predsjednicu Republike, ako se to može odnositi na predsjednika Vlade, koji su birani, koji zapravo i predlažu određene zakone, svakako smatramo da bi se to trebalo odnositi, na guvernera, koji god taj guverner sutra, u budućnosti bio, jer ovdje se ne radi o imenima, ovdje se radi o funkciji guvernera, odnosno, Narodne banke, koji ovaj Visoki dom mu daje određene ovlasti, daje mu ovlasti da ima prihode, jer ovaj Visoki dom je ovlastio koji će biti prihodi HNB, na koji će se i nitko ne ulazi u način upravljanja monetarnom politikom. To da budem ovdje jasan, nitko ovdje ne govori o međunarodnim pričuvama, nitko ne govori o načinu ulaženja u njihovu neovisnost, međutim, ovdje govorimo o operativnom poslovanju HNB, isto kao što to se odnosi za sve koji podliježu reviziji. Ovdje je još napravljen određeni iskorak u tom da se i revizija, Državni ured za reviziju, svakako će imati revidirano svoja financijska izvješća, to je dodatni iskorak da će i sama, da kažemo, revizija imati reviziju određenih financijskih i njihovih izvještaja i to je određeni kontrolni mehanizam koji je svakako dobrodošao, ukoliko to sam Državni ured za reviziju nije imao nikakvih primjedbi za to, na taj način će i na njih se primjenjivati i vanjski revizor, isto kao što se ti isti vanjski revizori primjenjuju na HNB, a znamo kada smo govorilo o Zakonu u reviziji, da su oni da su oni definirani, jer tada su čini mi se i usklađivali se sa direktivama, da te revizije traju 7 g. Tako čini mi se da ti neovisni revizori mogu obavljati i reviziju Državnog ureda za reviziju u tom određenom razdoblju od 7 g. Ovdje također dodano, kao što je uvodno i sam ministar rekao, da oko 30% preporuka, se vrlo sporo rješavaju te određene preporuke, ili se određeni ti subjekti revizije ignoriraju određene preporuke i sada su dodatno ojačane prekršaje odredbe, gdje će se novčanom kaznom od 20 tisuća do 50 tisuća kuna, kazniti će se za prekršaj subjekti revizije, ako ne stavi na raspolaganje ovlaštenom Državnom reviziju traženu dokumentaciju i informacije za potrebe za obavljanje revizije. Pazite, do koje razine dolazimo, da se to čak toliko detaljno, moramo zakonom ugraditi, da postoji određenih subjekata, da ne žele uopće komunicirati sa Državnim uredom za reviziju. što nas dosta brine, jer bi bilo normalan da kada Državni ured za reviziju zatraži određene dokumente, da je pod normalnim da mu dostavite to, pogotovo zato što iz zakona to proizlazi, međutim, vjerojatno postoji u praksi su postojale takvi slučajevi gdje se nije ni komuniciralo sa Državnim uredom za revizijom, pa se ovdje moraju ojačavati tom odredbom, da se mora i ta dokumentacija ukoliko ne dostavite, da će taj subjekt biti kažnjen sa 50 tisuća kuna. odnosno zakonski predstavnici, odnosno, zakonski predstavnik subjektne revizije ukoliko ne izvrši određeni nalog ili preporuku koja mu Državni ured za reviziju da, da će ga se i njih osobno kažnjavati od 2-20 tisuća kuna znači i u tom kontekstu će se sada ove dvije dodatno prekršajne odredbe pokušavati ojačati sam ured, ne bi li se zapravo i osobnim kažnjavanjem tih subjekata revizije dali do značaja da se taj ovaj postotak o kojem je ministar govorio oko 30% da će u narednom možda nekom dvogodišnjem, trogodišnjem ili petogodišnjem razdoblju se spustiti. I to je zapravo to je zapravo cilj, to pozdravljamo, ali kažem vidite koliko je još puno se mora raditi i u zakonskoj regulativi, a i u samom operativnom dijelu Državnog ureda za reviziju, da bi taj iznos postotka, preporuka i naloga, da bi se smanjio. Znači mi nemamo većih primjedbi u ime Kluba SDP-a na ovaj Zakon Državnog ureda za reviziju, izuzev, ovo što su zapravo svi klubovi zastupnika ovdje ukazali i smatramo da ukoliko se nešto primjenjuje na predsjednicu RH, na predsjednika Vlade, na predsjednika Sabora, da nema nikakvog razloga, da guverner u kojem ovdje podnosi svoja izvješća, da on, isto tako, postoji određeni mehanizam kontrole, ne govorim o tome da bi nekoga se kažnjavalo, ali to je isto tako neki kontrolni mehanizam, a da ne ostavljamo to Hrvatskom saboru. Jer Hrvatski sabor može raspravljati

ako su oni nešto u svom tom Državnom uredu .../nerazumljivo/... primijetili, ajmo možda raspravljati o njima, ovdje, isto tako, kada se govori o to državnom revizijom, ali nemojmo kažnjavati i predsjednicu republike i predsjednika Vlade i predsjednika Sabora, ajmo to onda samo ujednačiti, onda napravimo korak nazad. Ajmo napraviti onda, ako ćemo se tako dogovoriti, onda napravimo korak nazad, a da ne ovisi da zapravo ovi koji donose zakone, koji tu predlažu, da oni imaju, po jednom su tretmanu, a ovi po drugom, pogotovo zato što se ova revizija kontrole ne odnosi na način upravljanja monetarne politike. Pogotovo zato što to više puta, zato i dobivamo mišljenje Europske centralne banke i pozitivno je mišljenje Europske centralne banke, ali s druge strane, mislim, e sad je pitanje da li mi, da li su to, u tom kontekstu se može napraviti taj iskorak ili da vratimo da vratimo i predsjednicu republike i predsjednika Vlade i predsjednika Sabora kao 3 najvažnije osobe u našem društvu u državi kojoj upravljaju institucijama, da ih vratimo na razinu guvernera pa onda tako, da uskladimo nekakve kriterije. Evo, znači nemamo nikakve većih primjedbi, raspravljamo o tome drago nam je da je većina klubova o tome postigla određeno suglasje i ovisno o tome kako će se Vlada očitovati na ove naše prijedloge, tako ćemo se zastupati u glasanju. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sada je na redu Klub zastupnika HNS-a i poštovana kolegica Božica Makar. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima. Evo, danas raspravljamo o Konačnom prijedlogu Zakona o Državnom uredu za reviziju. Klub HNS-a je u prvom čitanju podržao ovaj zakon. Podržat ćemo ga i u drugom. Međutim, ipak, da se kroz nekoliko rečenica osvrnem na sam ovaj zakon. Krenut ću upravo od Državnog ureda za reviziju, kao institucije za koju smo se svi složili da još uvijek u nju imamo povjerenja, da sva izvješća koja su dolazila ovdje u HS su većinom bila jednoglasno usvajana, da nije bilo nikakvih posebnih primjedbi na rad tog ureda. I zato je potrebno da se u ovom uredu osiguraju i dodatna sredstva u proračunu te je predviđeno da u 2019. g. osigurano bude 63 milijuna kn ili 1,5 milijuna kn više nego je to bilo predviđeno za 2018. Čuli smo da je tu zaposleno oko 300 djelatnika, da je sistematizacijom previđeno 340, da nedostaje još cca 40 djelatnika, međutim, moram se osvrnuti i na same njihove uvjete rada. Svjesni smo da oni kontroliraju način upravljanja javnom imovinom. Da su njihova izvješća bitna za funkcioniranje sustava. I da je njihov posao zaista zahtjevan i da nam tu trebaju biti najkvalitetniji ljudi. Koliko oni imaju plaće, mislim da su potplaćeni u odnosu na one revizore koji rade u privatnim revizorskim kućama zna dogoditi i protiv toga trebamo raditi i trebamo im povećati plaće kao i ostale uvjete da oni ne steklu u Državnom uredu za reviziju svoja iskustva da se usavrše u tom zahtjevnom poslu i onda pređu u privatne revizorske kuće. Mi trebamo zadržati te ljude i treba dobro razmisliti na koji način i koje je to primjerena plaća s obzirom na ova materijalna prava i dodatna sredstva koja se osiguravaju jer, velim, svake pohvale za dosadašnji rad od našeg kluba, ali za njih su pohvale s ovom mjesta išle za svako njihovo izvješće. Imamo tu i novi način sad dodjeljivanja sredstava. DUR do lipnja, Državni ured za reviziju izrađuje prijedlog financijskog plana i dostavlja u HS i Odboru za financije i proračun. Nakon toga odbor odobrava prijedlog ili ima, normalno svoje primjedbe primjedbe pa usaglašuje ju i upućuje ga Ministarstvu financija. Evo, već smo čuli tu da je novina i ta da od sad će se revidirati i izvješća DUR-a od nezavisnog revizora. Dosta je bilo govora o reviziji HNB-a. Još jedan dodatni posao, još jedna stručnost koja treba u DUR-u je upravo i ta nova obaveza, a to je revizija poslovanja HNB-a. S ovog mjesta S ovog mjesta govorili smo o tome da nam treba revizija u HNB-u. Mislim da nije bilo nikoga tko se s tim ne bi složio, jedino je bio sporan način što će se revidirati, a da bude u skladu sa zakonskim propisima. Pa je tako ova problematika sada regulirana čl. 11, 12 i 13, gdje čl. 11 navodi što je predmet revizije u HNB-u, a to je postupak ocjenjivanja jesu li aktivnosti, financijske transakcije, informacije koje se odnose na troškove poslovanja u dijelu administrativnog poslovanja stjecanjem, upravljanja i raspolaganje nekretninama, pokretninama i opremom u svakom bitnom pogledu u skladu s mjerodavnim propisima prema kojima posluje HNB, odnosno ostvaruju li se programi, projekti i aktivnosti učinkovito, odnosno prema načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i svrsishodnosti. Mislim da u tom čl. 11 je navedeno zapravo sve ono što smo tu komunicirali, a to je da li oni troše sredstva materijalna kojima raspolažu u okviru svog administrativnog poslovanja, ne ulazeći u dio monetarne politike, učinkovito, pažnjom dobrog gospodarstvenika, ekonomično jer bilo je raznih primjera tu navedeno koji nisu upravo, koji su upravo Mislim da će ovime to biti regulirano. A istovremeno osiguravamo kontrolu poslovanja HNB-a od strane Državnog ureda za reviziju ali ne ulazi se u monetarnu politiku a to je u skladu sa člankom 130 ugovora o funkcioniranju EU te člankom 71. Zakona HNB-u. Već smo i čuli da je svoje pozitivno mišljenje na ovaj prijedlog zakona dala i Europska središnja banka. Međutim i nama u klubu malo je nejasno, u članku 13. stavak 6. gdje piše da HNB nije dužna dostaviti Državnom uredu za reviziju plan provedbe naloga. Shvaćamo da raspravljamo mi o tom izvješću u ovom Saboru. Znamo i kako se bira guverner, sve je to jasno. zanima nas da li osim toga postoje još neki posebni razlozi koje bi trebalo uvažiti zašto taj članak treba tu stajati i zašto se ne postupa prema HNB-u kao i o svim ostalim predmetima revizije, odnosno svim ostalim subjektima koji se revidiraju. Dakle da i oni trebaju napraviti svoj plan provedbe naloga i ukoliko to ne učine da i za nju vrijede sankcije kao i za sve druge. Ako njih izuzmemo smatram da samim tim degradiramo Državni ured za reviziju u odnosu na HNB. Zato velim, možda postoji još neki razlog koji ne znamo pa bih stvarno htjela to čuti da si razjasnimo i taj dio. kada sam već prešla na sankcije, stvarno smatramo dobrim rješenjem da osim praćenja postupanja Državni ured za reviziju daje i rok za otklanjanje nepravilnosti jer često se događalo da se nepravilnosti utvrde, da se daju preporuke i da one ostaju samo kao preporuke. Pa je tako člankom 35. Prekršajne odredbe gdje su navedene i do sad smo imali da se je to problem ako se ne stavi na raspolaganje Državnom revizoru tražena dokumentacija a sada se još uvodi ako u propisanom roku ne dostavi se plan provedbe naloga i preporuka i ako se ne provede naloge i preporuke dane u izvješću u obavljenoj reviziji u rokovima i na način naveden u planu provedbe naloga i preporuka. I kao što je navedeno da se to dostavlja i nadležnim tijelima na daljnje postupanje. Mi ćemo podržati ovaj zakon ali bi stvarno molila ministra ako može u svom završnom obraćanju samo da mi pobliže objasni upravo taj stavak 6., članak, u članku 13. jer velim ne znam da li za njega postoji neko posebno objašnjenje. Hvala. Hvala lijepa. Imamo sljedeći Klub zastupnika a to je Klub nezavisnih zastupnika u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Žagar. Izvolite. **Žagar, Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo nastojati ću u kratkoj raspravi reći nekoliko stvari koje se čine bitnim spomenuti u a vezano je za Zakon o Državnom uredu za reviziju. Dakle konačni prijedlog zakona. Prije toga, složio bih se sa prethodnicima kako je Državni ured za reviziju svih godina obavljao iznimno dobar i važan posao počevši tamo ako se sjećate revizije postupaka pretvorbe i privatizacije pa do mnogih drugih svojih svojih izvješća koje je podnosio u ovom Saboru. Ono što nadilazi okvire samog Državnog ureda za reviziju jer sigurno postupanje prema njihovim nalazima jer čini mi se da su druge institucije u tom pogledu zakazale, u mnogim slučajevima gdje su utvrđene nepravilnosti, nikad se ništa nije dogodilo i desilo se onoj narodnoj tresla se brda, rodio se miš.

pozitivnim propisima, dakle on je, ona je nastojao ne iskakati iz onoga što je uloga državne revizije i što je u ovom trenutku moguće napraviti a što državna revizija i ovako do sada je napravila a moguće napraviti u skladu sa njihovim ovlastima. Dakle s te strane zakon je dobar međutim da se ovako izrazim da zavirimo ipak malo ispod haube, da vidimo što je to što nije baš najbolje riješeno. Državni ured za reviziju je neovisno tijelo, međutim to neovisno tijelo ipak treba za svoj rad novca, treba i ljudskih resursa. I ono što možemo vidjeti da to neovisno tijelo nema niti dovoljno novca niti dovoljno resursa i to se iz godine u godinu u izvješćima spominje jer opseg njihovog djelovanja je iznimno širok, njihovo djelovanje je iznimno važno, ono može uštedjeti daleko veći iznos sredstava nego li oni potroše u svome radu. Netko je, mislim da je kolega u prethodnoj raspravi spomenula da treba učiniti sve kako i dobri kadrovi istog državnog ureda ne bi otišli eto slikovito možemo reći, ovim prijedlogom zakona će dva neovisna revizora kontrolirati državnu reviziju, državna revizija će pak kontrolirati HNB, a HNB bi trebala kontrolirati poslovne banke samo da se krug ne zatvori, znate, pa da onda i poslovne ne počnu kontrolirati s ove strane. Ne kažem da je to slučaj ali uvijek postoji opravdana sumnja, novac nađe vrlo lako svoje puteve. I onda ako predstavnici institucija koje i ovaj Sabor ili Vlada RH imenuje da kontroliraju nešto a uz to su potplaćeni, idu sa, kako je rekao jednom prilikom ovdje u izvještaju državni odvjetnik, idu u Fiatu Tempri, znate Fiat Tempro je prilično star auto, idu kod ljudi čija djeca imaju džeparac veći od njihovih plaća, onda je to malo upitno. Dakle te ljude treba platiti, treba ih nagraditi i treba im dati jasne ovlasti. I to je možda i glavna primjedba ovog zakona a vezano u ovom slučaju na HNB ali nije samo to problem. Državna revizija radi svoj posao dobro, napravi sve i onda što, objesi to na ogradu i fućka, jel, ne poduzima se po tom pitanju ništa osim toga što hvalimo da je Državna revizija dobro odradila svoj posao. I institucije u ovoj državi nitko ne dira i kad rade dobro svoj posao ako ne počnu smetati, ako se ne počnu previše motati oko nogu onih koji nastoje u magli nešto napraviti. Pogledajte samo reviziju, mislim da je zadnja revizija koju sam vidio 6 javnih poduzeća, znate šta tamo sve piše, to je malo začuđujuće i da nikoga to u ovoj državi nije briga. Nama kroz javnu nabavu odlaze, kroz ruke cure silni novci. Pa ima takvih javnih nabava koje se dobar dio skapa izravnom pogodbom uopće da se ne poštuje Zakon o javnoj nabavi. I to sve Državna revizija nađe i onda nitko ništa po tome ne postupa. U tom smjeru 35. mislim da je koji uvodi sankcije prema onima koji koji ne budu u propisanom roku dostavili plan provedbe naloga i preporuka a i one koji te naloge i preporuke ne provedu će biti kažnjeno 2000 do 50 000 kn, subjekt revizije. Dakle ovdje je točno pobrojano koji su to subjekti revizije i odgovorna osoba ili zakonski predstavnik 2000 do 20 000 kn. Jesu li te kazne previsoke? E sad dolazimo na onaj problem što mogli bi narodno reći „miješamo kruške i jabuke“, nije svaki nalaz jednak, nije svaka institucija jednaka i ne radi se svagdje o istom iznosu novca počevši od malih općina do eto rekao sam javnih poduzeća čije se nabave iznose u milijardama. Dakle intencija je dobra, treba kazniti one koji sustavno krše ili postupaju prema zakonskim odredbama ali samo taj članak 35. to neće moći riješiti jer u članku 8. stavku 3. je definirano što sve Državna revizija, koje poslove obavlja i stavak 1. i 2. se odnosi dakle provjeru dokumenata, isprava izvješća, sustav unutarnje kontrole, računovodstvenih i financijskih i drugih postupaka te drugih evidencija radi izražavanja mišljenja jesu li godišnji financijski izvještaji sastavljeni u skladu sa mjerodavnim financijsko-izvještajnim pravnim okvirom. Stavak 2. revizija i postupak ocjenjivanja jesu li aktivnosti financijske transakcije i informacije u svakom bitnom pogledu u skladu sa mjerodavnim propisima kojim se uređuje poslovanje subjekta revizije. Svaki računovođa će reći da postoj uvijek trag novca Revizija i postupak ocjenjivanja ostvaruju li se programi i projekti aktivnosti subjekata revizije učinkovito odnosno prema načelima ekonomičnosti, djelotvornosti, svrsishodnosti i mogu li se poboljšati. Mi smo imali u zadnje vrijeme i reviziju operativnog programa konkurentnosti. Dakle sredstava povlačenih iz EU fondova. Tu je nađen niz primjedbi koje je Državna revizija našla, tu se tiče više subjekata revizije, dakle više ministarstava. Meni je zapravo nejasno i mislim da je nemoguće kako će se njih sve kazniti ako se utvrdi i na koji način se ta učinkovitost može jasno odrediti jer oni kažu, slušajte, mi nismo u ovom trenutku povukli sredstva jer to zahtjeva određenu dinamiku izvođenja radova pa ćemo iduće godine to naplatiti pa su tu prolongirali natječaj jer nisu naši prijavitelji spremni i tako. To su stvari koje su dosta rastezljive i teško da će se samo ovom odredbom stavka 35. to riješiti. A zašto ja to sve pričam? Ministre, ja sam rekao i stvarno to vjerujem, ministar financija u ovoj državi bi se trebao birati kao Predsjednik države, direktnim izborom, da ima sve ovlasti. Da ima snagu, da može reći to tako više ne ide. Ono što mene smeta, vas nema u ovom zakonu osim u onom djelu gdje vi odobravate, dajete mišljenje saborskom odboru na financijski plan ali vas se ovdje više ne spominje u ovom zakonu. Ministar financija je iznimno važna osoba i trebalo bi se ovim zakonima to spomenuti makar u nekakvoj koordinaciji. Što se tiče HNB-a, naravno tu se slažem sa ovim djelom i kolega Lalovac je govorio, ako je definirano što revizija radi u HNB-u a to jasno u članku 11. piše, dakle u kojima se neposredno ne ostvaruju ciljevi i završavaju zadaci propisani Zakonom o HNB-u. Dakle, revizija vrši postupke ocjenjivanja jesu li aktivnosti, financijske transakcije, informacije koje se odnose na troškove poslovanja u djelu administrativnog poslovanja stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama itd., jesu li one u skladu sa zakonom i zašto onda nema doista razloga da se ne postupa s njima kao i prema drugim subjektima revizije ili na kraju krajeva kao što je rekao kolega Varda, onda treba taj članak obrisati, šta će oni tamo raditi, pa ne moraju ići kod guvernera na kavu, mogu se oni naći na kavi i ovako pa porazgovarati o tim problemima koji se javljaju. I eto da ja previše ne duljim, ono što bi valjalo još spomenuti, članak 10., čini mi se iznimno bitan. Prije nego što, dozvolite mi da malo proširim raspravu, ovako Prilikom određivanja visine novčane kazne, ovo tijelo je osobito uzelo u obzir kao otegotne okolnosti da se u konkretnom slučaju radi o počinjenju djela prekršaja iznimne i očite društvene opasnosti kojim se izravno .../Govornik se ne razumije./... stabilnost i temeljni smisao uređenja poreznog sustava s izravnim društveno-štetnim konzekvencama za stabilnost ukupnog poreznog sustava RH. Pazite dalje. Pazite dalje. Kao kažnjivo djelo izravno usmjereno na poreznu evaziju širih razmjera, čitam samo odlomke, i dubinski potkopava pravni poredak RH, porezni sustav u cjelini, financijska stabilnost cijele države te ugrožava financiranje javnih potreba a time funkcioniranje društva u cjelini. I sad ništa ne bi bilo čudno, znate o čemu se radi? Riječ je o fizičkoj osobi, vlasniku obrta iz Našica što nije izdao račun ovlaštenom carinskom službeniku za uslugu fotokopiranja po cijeni od 0,50 kn. Zašto to spominjem? Članak 10., Državi ured za reviziju nije nadležan za davanje uputa i mišljenja subjektu revizije u vezi sa obavljanjem poslova iz njegove nadležnosti izvan postupka revizije. Vjerujte ministre, više novca, opremite te ljude, neka idu, da se proširi, ne samo na ove subjekte revizije koji su navedeni, nego općenito na mnoge poslovne subjekte u RH. U ovoj državi, ljudi nemaju nazvao instituciju kojoj bi se obratili, da kaže, što mora, što je to bitno što moraju ispuniti. Nema takvih, nego i njih se lovi, onda na onim propustima koji oni nekada i posve nenamjerno naprave i u tom smislu, vjerujte da i jedinice lokalne samouprave, pa nemaju svi namjeru kršiti zakon ili raditi mimo ovih propisa, zbog toga bi možda trebalo ovaj članak ili maknuti ili na neki drugi način riješiti, zašto da se ne bi dali upute i mišljenja, osim ako to ne iziskuje znatno vrijeme i novac. Dakle, ovaj zakon u smislu težnje da se smanji broj izbjegavanja, ispravljanja naloženih mjera je dobar, jer uvođenje ovog čl. 35. da se kazne oni koji sustavno to ne rade jer je dobar, međutim, smatram da neće dovesti do konačnog cilja, a to je ono što svi želimo, da nam kompletna administracija i posebno oni koji upravljaju javnim novcem, da to bude transparentno i učinkovito. Ali mislim da sa ovom intencijom i naravno s ovom, u tijeku raspravu vezano uz HNB ćemo podržati ovaj zakonski prijedlog. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeći Klub zastupnika je onaj HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Branko Hrg. Izvolite. Hvala lijepo gospodin potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Naš klub, Klub HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a će podržati ovaj prijedlog zakona, jer smatramo da on ima određena poboljšanja i da bez obzira na sve ove iznijete primjedbe i sugestije iz svih klubova koji su do sada govorili, da se neće moći baš tako jednostavno izbjeći, očitavanje i davanje mjera guvernera HNB-a ako Državna revizija nađe neke nepravilnosti, jer će biti onda izložen, jednoj drugačijoj raspravi u samom Hrvatskom saboru, obzirom da ovaj zakon, u krajnjem slučaju, omogućuje jednu dodatnu raspravu o poslovanju HNB-a i samom funkcioniranju kroz izvješće Ureda državne revizije. Tako da jednostavno ne vjerujem da bi se netko oglušio na preporuke i nalaze Državne revizije, da se ne bi očitovao i dao prijedlog mjera kako popraviti, kako poboljšati poslovanje institucije koje je na čelu. Državna revizija kroz sve ove godine je napravila velik posao u RH posebno vezano na revizije lokalnih proračuna, poslovanja jedinica lokalne samouprave, jer iz godine kako Državna revizija kontrolira poslovanja jedinica lokalne samouprave i svih onih pripadajućih da tako kažem i trgovačkih društava i ustanova svih koji su podložni, se ustvari brusi jedno transparentnije poslovanje, jedan bolji način rada i Državna revizija u krajnjem slučaju ukazuje na propuste i greške koje se rade u tom dijelu i jedinice lokalne samouprave kao i dakle, siv oni koji su podložni reviziji, poboljšavaju svoje poslovanje, iz godine u godinu to sve ima bolji oblik i sve je manje grešaka, da tako kažem. Naravno tu ima jako puno posla i naravno da ima i problema, jer postoje dakle, situacije na terenu gdje se možda baš i ne vidi ono sve ili se ne evidentira ono sve što se evidentno događa, na što se ukazuje koji su problemi, pa onda zna biti često puta i nezadovoljstva i iznošenja nezadovoljstva radom Državne revizije, jer možda nije uočila one nepravilnosti koje se događaju i na koje često puta ukazuju predstavnici lokalne samouprave u predstavničkim tijelima, jer se većinom naravno, ovaj dio odnosi na izvršnu vlast, na načelnike, gradonačelnike i župane. mislim da bi tu bilo, moguće malo, da tako kažem poboljšati rad Državne revizije na terenu, ako bi se malo više pratilo i slušalo i možda pogledalo i zap9isnike sjednica općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština, pa malo i po njima obratilo pozornost na ono što ukazuju ljudi koji u tim predstavničkim tijelima, u tim jedinicama lokalne samouprave jesu, koji su tamo prisutni, koji tamo daju svoj obol i doprinos poboljšanju rada u lokalnim samoupravama. Bilo je razno raznih situacija, biti će razno raznih situacija i Državna revizija će uvijek imati posla jer uz to što većina u najvećoj mjeri čelnika lokalnih samouprava, želi prihvatiti, da tako kažem i nalaze i sugestije Državne revizije kao nešto što je uočeno, što nije bilo dobro što treba popraviti. Ima naravno i onih koji kontinuirano krše zakone, provode određeno svoju samovolju, ne žele ustvari raditi po zakonitim metodama, nego rade onako malo kaubojski, rade malo po svojem od da se i nenamjenski troše sredstva, da se ne donose odluke, da se sredstva troše u naprijed, pa se kasnije onda to poravnava, ali već nakon što je potrošeno, sve to skupa nešto što u svakom slučaju treba sankcionirati, u čemu Državna revizija ima veliku ulogu. Ono što je važno i bitno i što je poruka svima koji su podložni državnoj reviziji, to je ono da ako netko napravi neku takvu vrstu gluposti da ne misli da ga neće zahvatiti revizija jer revizija može doći i za godinu i za dvije i za tri, pregledati unatrag i onda isplivavaju na vidjelo i takove malverzacije koje se znaju dogoditi u korištenju javnog državnog novca. Mislim da u svako slučaju ova današnja rasprava daje veliku potporu Uredu državne revizije, da ga se smatra kao tijelo države koje odlično radi svoj posao, koje treba podržati i da sada u ovom dijelu uvođenja državne revizije ipak u HNB se na neki način otvara i taj prozorčić, da će to dovesti do poboljšanja i transparentnosti i onog jednog skidanja vela tajne sa te institucije, a ono što je važno ovdje također u HS za reći je sljedeće. Nismo mi ovdje istražitelji. Ja sebe kao zastupnika u HS u nijednom trenutku ne smatram nikakvih istražiteljem i ne smatram da sam taj koji ima uopće kompetencije da se takvim poslom bavi. Na nama je da donosimo zakone, da o njima raspravljamo, a na onim tijelima koja su po zakonu određena za to je da naprave taj posao za koji su plaćeni i za koji su stručni. Na nama je nakon toga opet da vidimo kako su oni to napravili, da li smo zadovoljni time ili nismo. Ovim zakonom se i taj dio omogućuje iz tih razloga, kao što sam rekao, naš klub će podržati zakon. Hvala lijepa. Sada će u ime predlagatelja riječ uzeti poštovani ministar Zdravko Marić, izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, uvažene dame i gospodo zastupnici. Evo, na kraju rasprave u ime klubova, samo kratko obraćanje. Ovo što smo čuli do sada, kao i na neki način što možemo reći, i u skladu s očekivanjima dobar dio rasprave, svodi se na temu i točku koju jedan od uvaženih zastupnika u raspravi u okviru kluba i dobro apostrofirao, čak mogu reći da je i nas iz Ministarstva financija, koji smo u sastavljanju ovog zakona uz konzultacije s Državnim uredom za reviziju, HNB-om, DORH-om, HNB-om, DORH-om, ostalim institucijama, ministarstvima, u redovnoj proceduri Vladinoj, a isto tako konzultirajući se sa Europskom središnjom bankom, sa iskustvima nekih drugih zemalja, ali evo i danas smo dobili jedan dodatni moment, kada smo čuli na koji način i kako se provodila revizija, pa tako i HNB-a i na kojim to osnovama i točkama tamo još 90-ih godina. Iskreno, malo smo ovdje proguglali, istražili, taj zakon je bio i na snazi i u vrijeme kad se ta revizija više nije provodila. Ja definitivno nisam onaj koji trebam odgovarati na pitanje da uopće znam što se događalo tada, ali još je nekoliko godina taj isti zakon bio na snazi,

ostala postupanja koja su sukladno tim regulama bili korigirani obzirom na naše obveze usklađivanja našeg zakonodavstva sa EU i nakon toga je ova tema, na neki način stavljena van dosega. Ova Vlada se odlučila vratiti element revizije, ponavljam još jedanput, koja ne utječe naravno na bilo kakvu neovisnost, poglavito institucionalnu, ali bilo kakvu drugu u smislu vođenja monetarne politike, ali da se ovaj zakon ponovno stavi natrag, da se, kao što sam i uvodno rekao, a i odgovarajući na replike, možemo uvijek razgovarati i pričati da li je to izričajno tehnike, da li je to nekakav način da se posebno, ili na ovaj ili onaj način o tome ukaže, ali još ću jedanput ponoviti. I pravni stručnjaci neki govore, da već prema postojećem Zakonu o DUR-u postoji postoji osnova prema kojem se može raditi revizija ovoga, nazovimo tako, nemonetarnog dijela odnosno onoga tko nije vezan uz monetarnu politiku HNB-a. Mi smo odlučili to precizirati, u isto vrijeme poštujući sve procedure kao punopravna zemlja, članica EU, kontaktirajući Europsku središnju banku od koje smo dobili očitovanje 26. listopada. Ono je javno dostupno, ono nije naš interni dokument, to je javno dostupno i na engleskom i na hrvatskom i iz njega se, između ostaloga može vrlo jasno vidjeti u toč. 314, na zadnjoj stranici, upravo, neću reći sporna, ali jedna od odredbi koja se najčešće sad tijekom rasprave u ime klubova raspravljala, a to je pitanje ovoga čl. 13. st. 6, iako, ja ću vam reći, na neki način, neću reći proširiti temu, ali nije samo u tom smislu, samo članak odnosno st. 6, nego je on usko povezan i sa prethodnim stavkama. Zato što se između ostalog, govori, ako se izda nekakva vrsta preporuke, da li ju prihvaća ili ne prihvaća. U ovom izvješću, u mišljenju Europske središnje banke, vrlo eksplicitno kaže i sukladno tome je, između ostaloga taj članak stipuliran. Ali, još jedanput napominjem, dakle, i DUR, kao institucija koja evidentno prema svim raspravama i prema svim klubovima koji su do sad govorili, uživa visoko povjerenje ovoga doma, što je jako dobra stvar, da se grade i dodatno osnažuju institucije, pa tako i tako jedna vrijedna i važna, ali i HNB, i jedni i i jedni i drugi dolaze u HS, imaju svoja izvješća i kao takva imate priliku naravno, i propitkivati i tako govoriti. Ja sam osobno u situaciji kao ministar financija u ime predlagatelja, za nekoliko tjedana ili mjeseci, ja vjerujem i nadam se da ćemo završiti recimo krovni zakon koji je iz našeg djelokruga, Zakona o proračunu. Ja vjerujem da će mnogi od vas primijetiti da ga manje zdušno branim nego ovaj Zakon o DUR-u, odnosno nešto što je vezano za HNB. Ja samo ovdje činim ono što je u skladu sa svim našim idejama, principima koje smo si zadali kao Vlada RH, a u isto vrijeme u odnosu na određena ograničenja, odnosno neke stvari koje ne možemo zanemariti, a to je u ovom slučaju mišljenje Europske središnje banke, koja evo još jedanput ukazujem

razvili ste rijetku sposobnost samouvjerenog manipuliranja informacijama i zaista ste tu prvak u Vladi. Preživjeli ste aferu prvi dio Agrokora i dobili ste dodatno samopouzdanje. Kažete, obavili ste konzultacije, pitali ste Državni ured za reviziju, pa oni su vam pismeno odgovorili da ih degradirate, nisu tako rekli, vi njima sad želite odrediti neovisne revizore da nadziru njihov način rada, to vam je kao da kažete Ustavnom sudu naći ćemo nekoliko sudaca da revidiraju vaš rad, Državno odvjetništvo, naći ćemo nekoliko odvjetnika da vaš rad revidiraju. Vi ste im totalno suzili, ovo je sramno što ste napravili, poslali, povucite ovaj zakon, nemojte se sramotiti ali vi ste očito naučili na takav način rada. Znači degradirate vrhunsku instituciju koja dobro radi, jedna od rijetkih koja radi i molim vas, povucite, nemojte se sramotiti i praviti nama svima štetu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog ministra Marića. Hvala lijepo. Poštovani zastupniče, ja sam rekao u uvodnom djelu, niste bili tad još prisutni u sabornici, dakle kada je bio na glasanju zaključak o prihvaćanju prvog čitanja ovog zakona, 92 zastupnika je glasalo za, jedan je bio suzdržan, nitko nije bo protiv. Uvidom u evidenciju, vidio sam da vi niste bili na glasovanju, ali se sjećam jako dobro obzirom da i vi idete na toj ad homninem razini, sjećam se jedne vaše objave na Facebooku, da je to vrhunac i rezultat i plod vaše dugogodišnje borbe i da zdušno podržavate ovakav zakon, od prvog do drugog čitanja …/Upadica Reiner: Dajem vam opomenu./… …/Upadica Lovrinović, ne čuje se./… Ja samo govorim fakte, ničim ne manipuliram, ja samo govorim da od prvog do drugog čitanja nije bilo nikakvih promjena, Državni ured za reviziju je davao svoje komentare i u okviru javnog savjetovanja, to je javno dostupno, neke od tih komentara koje smo usvojili smo usvojili, neke koje nismo, naravno.

Dobro, to nije povreda Poslovnika, to znate i vi sami. Idemo na slijedeću repliku a to je poštovanog zastupnika Žagara, izvolite. Uvaženi ministre, dobro da ste to naglasili ponovno, dakle i dosad se moglo napraviti, dakle mogli su revizori ući u HNB. Ali zašto nisu, sad je to pitanje, zašto nisu? Članak 16. kaže da glavni državni revizor donosi godišnji program i plan rada Državnog ureda za reviziju i članak 19. kaže Državni ured za reviziju planira i obavlja reviziju u opsegu predviđenog godišnjim programom i planom rada. Ono što ja želim naglasiti, ne znam jesam to dovoljno u raspravi, ministre, morate stati između tih institucija iako su one neovisne, stanite svojim autoritetom, stanite i kao Vlada RH, pomozite tim ljudima ako nemaju dovoljno resursa, vi ste sad posebno stavili tu glavu ali pitanje je hoće li oni opet moći doći u HNB, drugim riječima hoće li imat vremena, resursa da to obave jer oni vjerojatno planom svojim uvijek biraju gdje su nekakva žarišta, ja vjerujem da je nekakav raspored, međutim činjenica da ih nema dovoljno i da nisu dovoljno plaćeni. Hvala. Odgovor poštovanog ministra Marića. upravo na području Državnog ureda za reviziju i onoga što oni čine i rade i s tim u sveti između ostalog je i bilo dosta govora i naravno nema uopće dvojbe da i adekvatni i financijski a i svi drugi resursi takvoj jednoj instituciji trebaju biti na Ponovit ču još jedanput, dakle prema ovome djelu čak smo napravili i određenu vrstu iznimke prema njima da njihov financijski plan oni dostavljaju Hrvatskom saboru odnosno Odboru za financijske i državni proračun i kao takvu onda postaju sastavni dio državnog proračuna. njihove kapacitete i rezultate koje ostvaruju, ja mislim da je zaista nedvojbeno da će se uvijek osigurati i adekvatna sredstva i resursi za njih. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Mire Bulja. Ministre, još jednom ću ponoviti, MOST nezavisnih lista u više navrata tražio i bio je zakon da Državna revizija izvrši reviziju poslovanja, ima pravo reviziju poslovanja kao i u drugim društvima, tvrtkama, ustanovama, lokalnim samouprava, da imamo reviziju poslovanja. Međutim meni nikako nije jasno ovaj članak, razgovarao sam sa ljudima stručnim, u članku 13. stavak 6., HNB nije dužna davati Državnom uredu za reviziju plan provedbe naloga ili preporuka što znači ili preporuka što znači da HNB tj. guverner nema nikakvu obavezu dostaviti dokumentaciju kojom će se preporuku ili nalog ili plan provedbe, kojom će se Državna revizija voditi i to je osnovni problem šta člankom 13. stavkom 6. vi sve što ste uveli u ovaj zakon po pitanju po pitanju revizije u HNB-u s ovim poništavate člankom. Ja ću dat amandman Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, evo kao i kod onog uvodnog djela i kad ste dali repliku, evo sad ću iskoristiti priliku i tu odredbu, nije odredba nego je točka koja je sastavni dio ovoga mišljenja Europske središnje banke. Dakle Europska središnja banka primjećuje, dakle ona pred sobom ima ovakvu odredbu zakona, primjećuje da su odredbe prijedloga zakona revizije HNB-a posebno postupak pri kojem guverner može dati svoje očitovanje na nacrte izvješća obavljene revizije, uložiti i prigovore na obavljanoj reviziji i ne prihvatiti ih kao i da HNB ne bi trebala biti obvezna dostaviti plan za provedbu naloga preporuka Državnom uredu za reviziju u skladu sa načelom neovisnosti Središnje banke uključujući institucionalnu neovisnost. Dakle izrijekom su se referirali na taj članak i te svake. I ponavljam još jedanput, nije samo stavak 6. kojeg treba promatrati nego i ostale stavke tog istog članka. Ja moram priznati, da evo, već po koji puta kažem, obzirom na ovakvo mišljenje i stav Europske središnje banke, nemamo ni mi manevarski prostor uz sve vaše komentare i možda i neka naša razmišljanja, nešto drukčije stipulirati u zakonu. Hvala lijepo. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. G. ministre, vi ste dobro rekli, Europska centralna banka je odredila određene okvire. Ali Europska centralna banka nije rekla zastupnicima u HS-u, vi o tome ne smijete raspravljati. Dakle, mi imamo nekoliko izvješća, nekoliko dokumenata, koji dolazi u ovaj visoki dom, što se tiče HNB-a. Prvo su dva izvješća, temeljem Zakon o HNB-u i tu možemo govoriti o svemu. I o monetarnoj politici i o svemu. To nam europska banka ne brani. Dakle, mi možemo svojom raspravom poslati jasnu poruku odovuda da se ne slažemo ili slažemo s nekim stvarima. Ista priča, ova odredba st. 6 koja možda stvara zabunu. Ali, kad ovdje dođe izvješće državne revizije, mi raspravljamo o izvješću, a to ću se posebno taknuti u svojoj pojedinačnoj raspravi preporuka pa mi ćemo guverneru tu nabiti na nos te preporuke i vidjeti je li ih ispunio ili nije, pa ako ih nije ispunio neka se misli što će biti s njegovim mandatom. Dakle, postavlja se pitanje, da li mi koristimo instrumente koje imamo što se tiče HNB-a neovisno o Europskoj središnjoj banci. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Onda ćemo preći na pojedinačnu raspravu i prvi se javio poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite. **Bulj, Uvaženi ministre sa suradnicima, kolege i kolegice zastupnici. Konačni prijedlog Zakona o Državnom uredu za reviziju, ja isto mogu kazati da državna revizija radi svoj posao, ja sam bezbroj puta i govorio primjer, evo, samo pod namjenska sredstva koja država davala za točno namjenu npr. u brodogradnji iz izvješća, izvješće, primjer Brodosplita, svake godine je govorila da se sredstva ne troše namjenski, tj. nezakonito, Brodosplit je znači od 2012., to je u svim izvješćima, dakle, novac koji je država dala za namjenu brodogradnje nije trošen namjenski, to je vidljivo, to ministar zna, to je vidljivo da nisu trošena namjenski. Evo, jedan od primjera da je revizija odradila svoj posao korektno i Ured državne revizije svake godine nama dostavlja svoja izvješća, mi ih raspravimo i na tome ostane. A radi se o milijardama kuna. Samo evo, na jednom primjeru, brodogradnje i zato je brodogradnja tu di je jer se novac nije ulagao, koje je država davala za brodogradnju, koja je davala za .../nerazumljivo/... ministar odlazi pa bi mogao potvrditi ovo ili ne potvrditi, ali nema veze. Ja ću nastaviti o ovome. Znači, Ured državne revizije je neupitan tu. Ono što je MOST tražio da HNB bude, bude, da se vrši revizija od ove institucije. To nije prošlo ovdje. Međutim, sada vidimo u ovome zakonu da i HNB ulazi ovdje. Zbog čega to govorim? Pa kad se sjetimo 15 tona zlata da je prodata, koga su oni pitali? Ali, tada, evo, ovdje i bivši ministar, evo trenutno nije, tada guverner nije mogao prodati 15 tona zlata bez supotpisa ministra. 15 tona zlata. Hrvatska država je bez grama zlata i nikoga nije pitala. I prema nekakvim izračunima, tu se radi o ogromnim gubicima jer je zlato skakalo na tržištu tako da je prodato kad je bilo u najniže cijena, tako se govori čak o iznosima govori o 5 milijardi kuna gubitaka samo na tom rastu cijena. Nije se moglo bez ministra i guvernera. A tko je pitao ovaj parlament treba li prodati zlato? Je li se tada obrazlagalo? Nije. Znači, Hrvatska, evo, na ovim primjerima to toliko o tome dijelu. Međutim, kad govorimo o HNB, kad govorimo kad govorimo o njenoj suverenosti, niti je narodna, ona je više tko zna čija, vidimo evo samo oko ulaska u Eurozonu, da ne pita se ni nas saborske zastupnike, a bome ni građane. Niti će biti referenduma, niti će biti javne rasprave. Prema tome, oni imaju ulogu, a što se tiče poslovanja, to je najbitnije. Znači, poslovanje, to je vrlo bitno, ja imam ovdje natječaj iz 2014. gdje imamo natječaj raspisan za, o tome pisali brojni mediji, znači, evo, primjer konkretno, kad je raspisao guverner natječaj 2014. u dokumentaciji koje treba imati kuhar vještine, organizaciji i pripremu svečanih ručkova, domjenaka prema protokolu s povezivanjem etnologije sa gastronomijom. Kaže, vještine, dakle uz bijela kuhanu ribu idu bijela vina, uz divljač ide nešto jači crnjak, uz slastice treba služiti nešto aromatičnijega pića, osim majstora kuhara, HNB treba i slijedeće ugostitelje, i nabraja koje još. Znači, njima treba sljubljivanje hrane za njih kao uposlenike i njihove goste. To nitko ne kontrolira. Ne kontrolira kolike su plaće, koga primaju, na koji način primaju, imali ju javne natječaje, apsolutno ništa ne radi. I sad imamo zakon, ja sam bio zadovoljan, bez obzira što MOST-ov prijedlog zakona nije i bilo je protivljenja, koji nije prošao ovdje u parlamentu, međutim, nitko me ne može razuvjeriti. Zvao sam brojne pravne stručnjake, da čl. 13 st. 6 gdje se govori o HNB da će Ured državne revizije moći izvršiti reviziju, kaže, ja ću citirati još jednom: „Hrvatska narodna banka nije dostaviti Državnom uredu za reviziju plan provedbe naloga ili preporuke“, uvaženi pomoćnici, tajnici ministra. Ja ću zbog toga baš dati članak, na ovaj članak amandman. Gdje narodna banka kao i sve ostale institucije koje i tvrtke, javne ustanove, lokalne su uprave, da bude isti. Da budu podjednako isti. Dat ću da HNB je dužna dostaviti Državnom uredu za reviziju, plan provedbu naloga i preporuke jel na temelju čega će državna revizija napraviti po pitanju poslovanja, reviziju? Kad nema plana, temeljem čega, kojega nisu im dostavili, što znači, lipo je napisano i mi smo za to da uđe državna revizija po pitanju poslovanja. Međutim, ovim prijedlogom u biti Hrvatska narodna i guverner ne triba apsolutno ništa, niti plan, niti niti za provedbu naloga ili bilo koju drugu preporuku, on nema apsolutno nikakvu obavezu, niti će to radit, ovo je pro forme da su metili u zakon ovo i to je to. Još jednom ću proći vrlo bitnu ulogu u rastakanju monetarne politike i udara na politiku jer sam ja digao kaznenu prijavu protiv vijeća za stabilnost koje je 10 milijardi kuna omogućilo Todoriću da koristi bez pokrića mjenice, bez pokrića, mjenice bez pokrića, kao novac, znači, Agrokor je bio 10 milijardi kuna i tako je izvršena udar na financijsku stabilnost, a s time je dužno bilo u biti upoznato vijeće za stabilnost gdje je guverner Vujčić, predsjednik toga vijeća, gdje su predstavnici HANFA-e i gdje je predstavnik ministarstva. nažalost, dopalo je mene da to kod velikih stručnjaka odradim. Znači, HNB je najmanje narodna banka, ona je interesna banka, Vujčić je puno bolje, ja nikome ne biram prijatelje, da je on dobri u Taču tamo ili dili već u Pepermintu, dobar s Emilom Tedeskijom kojega još jednom pozivam odavle da napokon vrati novac sa kamatama koji je uzeo za naoružanje 90. godine., 90. godine kad se je krvarila Cetinska krajina, kad je bio potrebniji novac za obranu, nego kruv, da vrati taj novac Emil Tedeski narodu Cetinske krajine koji se goloruk borio protiv srbočetničkog okupatora, puno je njemu bitnije to druženje i ti ljudi, nego interes i zaštita hrvatske monetarne suverenosti, njemu je puno bolje i lakše bilo kao guverneru biti dobar sa Todorićem i omogućiti mu da 10 milijardi kuna koristi mjenica bez pokrića, da tako plaća bez pokrića, a građani mogu razumijet šta znači imati bez ikakvih jamstava 10 milijardi kuna. Međutim, ni na to Državno odvjetništvo ne daje nikakav odgovor, ja sam to predao već ima godinu i po dana, znači, prodali su nam zlato, tada nije moglo bez supotpisa ministra, 15 tona zlata po nekakvim procjenama stručnjaka s kojima sam ja razgovarao, izgubilo je se na razliki u cijeni 5 milijardi kuna. To nije malo i tko je dao pravo nekome da proda toliko? Ali uglavnom, zadržat ću se na reviziji i još jednom ponoviti da ću dati amandman jer jednostavno u zakon je stavljeno da će državna revizija moći ući po pitanju poslovanja u HNB, a jednim stavkom u tome članku navodi se da HNB nije dužna nije dužna dostaviti Državnom uredu za reviziju plan provedbe naloga i preporuke, što znači da Državna revizija neće moć izvršiti državnu reviziju ako se ovi plan, naredba ili preporuka ne dostavi uredu Državne revizije. HNB po pitanju poslovanja prema Državnoj reviziji triba imat isti tretman kao što imaju sve ostale institucije u RH, od tvrtki do jedinica lokalne i regionalne samouprave i svih ostalih tijela. Evo, tako još jednom kažem da ću dati amandman na ovaj članak. Hvala lijepa.

kolegice i kolege, pa državna revizija je u proteklih 20-tak godina svog postojanja otvorila i ovom Domu niz tabu tema o kojima se u principu nije, il se mislilo da se neće moć govoriti, pa između ostalo i ono što je bilo skeptično prvi put kad je u zakonu bilo da porezna uprava kontrolira političke stranke, političku kampanju, al kasnije je to prešlo na Ured državne revizije. Međutim, ono što ja smatram pozitivnim u ovom zakonu, a to da je predlagatelj, Vlada RH i Ministarstvo financija prepoznalo po meni tri ključne stvari koje su se u raspravama proteklih godina po izvješćima državne revizije spominjale u ovom Visokom domu, pa i često u medijima, prva stvar je, stalno se govorilo da li je Državni ured za reviziju ima dosta veliku neovisnost, samostalnost itd. Ja mislim da odredba čl. 4. koja je jedna iznimka u javnim financijama u RH dodatno dodatno osnažuje samostalnost i neovisnost Državnog ureda za reviziju jer oni su praktički jedni proračunski korisnik gdje se proračunska sredstva njihova za djelovanje, dakle, za plaće, materijalni troškovi i ostali troškovi koji su potrebni za rad i djelovanje Dražavnog ureda za reviziju, reguliran na jedan drugačiji način. Dakle, oni su ti koji do 1. lipnja moraju donesti svoj financijski plan, financijski plan u konačnici usvaja Saborski odbor za financije i u principu Vlada RH ga je kao takvog dužna ugraditi u državni u državni proračun i na takav način osigurati sredstva. Zašto? Zato što je Državni ured za reviziju na ovakav način uz dosadašnje usvajanje njihovih izvješća dodatno približen HS, a odmaknut od utjecaja Vlade, jer vi ako dobijete sredstva za redovnu djelatnost, ako o tome ne ovisi da moljakate Vladu, nego vam ovaj Visoki dom o tome donosi odluku, to je, hoće netko ili neće priznati, jedan veliki vid davanja samostalnosti. Ono što je vrlo bitno, nakon ovakve odredbe u zakonu, ići će novi Zakon o plaćama državnih revizora, jer gledajte, koliko god mi hvalimo ova izvješća kad se nađu ovdje u ovom Visokom domu, ta izvješća ne mogu napravit ljudi koji ne znaju, ta izvješća mogu napraviti samo ljudi koji razumiju, koji prepoznaju, pa čak i okruženje u kojem su se događali određeni poslovni događaji i temeljem toga priprema izvješće koje mi ovdje u ovom Visokom domu imamo imamo na uvid i na takav način praktički imamo uvid u kompletnom financijskom krvotoku što se tiče javnih financija u RH. Slijedeća stvar koja izaziva silne prijepore, međutim, možda kad bi gledali samo ovaj zakon, možda bi se tu i moglo reći da je to tako, a to je da državna revizija može izvršit reviziju određenih poslovanja sukladno odredbama onoga što je RH prihvatila u trenutku ulaska u EU tj. Europske središnje banke. Međutim, to sam rekao i u replici, to želim posebno sažeti u svojoj pojedinačnoj raspravi, mi imamo dva puta godišnje u ovom Visokom domu priliku raspravljati o radu HNB-a. Temeljem zakona o HNB-u, oni dva puta godišnje podnose izvješće. Isto tako, ova odredba čl. 13. st. 6. ovog zakona gdje kaže da guverner nije dužan dati plan, to nas u HS uopće niti ekspropira, nit nam zabranjuje da mi o tome raspravljamo, da mu jasno kažemo da neke stvari može popravit, a ne daj Bože da ih ne popravi do sljedećeg izvješća o, zapravo zapravo slijedećeg nalaza Državnog ureda za reviziju. Dakle, mi smo ti koji imamo instrumente da kažemo da netko radi ili ne radi, da netko poštuje ili ne poštuje nešto jer ako svi, vam kažem i vjerovnici i sudionici javnog života u RH koje je temeljem Zakona o državnoj reviziji obuhvaća rad državne revizije su se dužni ponašati po određenim pravilima, onda to naprosto mora napraviti guverner HNB-a. Možda ova odredba njega samo malo ekspropira, ali ovdje naša rasprava, a to nam nitko ne može zabraniti i to Europska centralna banka ne kaže da se u HS ne može raspravljati od toga, da ne može ekspropirati, on nama, on je dužan nama reći zašto je nešto napravili ili zašto nešto nije napravio, jel mi smo ga ovdje izabrali. Na takav način dajemo snagu i Državnom uredu za reviziju, a dajemo i snagu ovome Visokom domu da ljudi konačno vide da ipak određene odluke i određene rasprave koje se vode u ovom Visokom domu imaju nekakvu snagu, na kraju krajeva, pa mi bi trebali progovoriti ono što ti ljudi misle i govore. I slijedeća stavka koja je po meni vrlo bitna, pa čak možda i najbitnija, a to je postupanje po preporukama. Ja čak mislim i to sam rekao na Odboru za financije da predlagatelj zakona, Ministarstvo financija i Vlada RH je tu morala ići još snažnije i još žešće jer ako vama Državni ured za reviziju da određenu preporuku da nešto ne radite dobro i da to morate popraviti, onda konstatira u slijedećih nekoliko nalaza da vi to niste popravili, ta preporuka kao instrument kojim Državni ured za reviziju prije svega obavještava onoga koga je revidirala, isto tako i onoga ko raspravlja to izvješće neovisno da li je to općinsko vijeće, gradsko vijeće, županijska skupština, ovaj Visoki dom, ako taj koji je dobio preporuku ne postupi po njoj, onda svi ti ispadaju smiješni jer čemu mrtvo slovo na papiru, ta preporuka je ključna stvar. I ono što još trebalo ugraditi, a to su tzv. mandatne kazne, Državni ured za reviziju se baš s tim ne slaže. Međutim, sve naše nadzorne službe u ovoj državi imaju mogućnost uz ove kaznene odredbe koje imaju ovdje, imaju mogućnost tih tzv. mandatnih kazni. Tako bi i Državni ured za reviziju upravo zbog toga da osnaži provođenje tih preporuka trebao imati mogućnosti mandatnih kazni jel naprosto netko možda neće postupit dok ga netko, kako naš narod kaže, ne opali po džepu. Ali neprovođenje preporuka Državnog ureda za reviziju je jasna poruka da za nekoga zakoni ne važe. Prema tome, niti guverner HNB-a ne može pobjeć od toga ako mu je Državni ured za reviziju preporučio neke stvari da slijedeći put kad se nađe izvješće Državnog ureda za reviziju pred ovim Visokim domom da ne postupi po njemu. I ono što je vrlo bitno ovdje, kod nekih institucija za Vladu RH obično je tu prisutan financija koji dobiva po nosu za sve greške svih onih koji se nalaze u državnom proračunu. Međutim, možda smo trebali ovdje ugradit il da možda bude zaključak Visokog ovoga doma prilikom usvajanja ovoga zakona je da prilikom podnošenja izvješća o reviziji, kad se radi izvješće o reviziji HNB-a da tu bude prisutan ili guverner ili zamjenik guvernera i mislim da smo mi onda u potpunosti zaokružili priču jel naša rasprava neće ić prema revizoru, revizor je korektno odradio svoj posao, naša rasprava treba ić prema onima koji se ne drže određenih pravila i koji se ne ponašaju sukladno zakonima i propisima koje je usvojio ovaj Visoki dom. Jel gledajte kolegice i kolege, mi donosimo zakone, državna revizija je praktički najjača nadzorna institucija koja to kontrolira, isto kao i Državni inspektorat i sve druge inspekcije, one su te koje kontroliraju da li se zakoni koje mi usvojimo u ovom Visokom domu provode ili ne provode i ako nemamo tu jednu zaključnu efikasnost, onda svi ovi zakoni koje mi donosimo su nažalost mrtvo slovo na papiru. Stoga, ja se veselim da je Vlada prepoznala ove 3 da tako kažem, vrlo bitne stvari, da je predložila novi Zakon o državnoj reviziji kojeg osobno podržavam. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje, a to je poštovanog zastupnika Žagara, izvolite. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Uvaženi kolega Šuker, nadam se da ćete me čuti, molim vas kolegice i kolege ajmo se malo stišati da kolega Žagar može reći što ima za repliku, izvolite/…pa čak i vezano za spominjanju mandatne kazne. Ono što, vi ste bili ministar financija, ono što zamjeram i ovom prijedlogu, kad gledamo izvučenog iz konteksta on u svojoj biti sadrži i ove kaznene odredbe ali kakva je koordinacija među svim tijelima koji su bitni da se sve one preporuke, da se one doista implementiraju, recimo javna nabava, vi spominjete ovdje i Ministarstvo financija, dakle ozbiljnije prekršaje na koje se mnogi subjekti revizije samo mahnu rukom, jel', jer su svjesni da neće biti kažnjeni u budućnosti, kako to riješiti, kako riješiti .../Govornik se ne razumije./... da sve institucije rade u sinergiji i da se spriječe ovakve pojave? To je ključno pitanje koje ste vi otvorili.

prijestupe koje su napravili korisnici proračuna državnog ili jedinica lokalne samouprave, to dobiva Državno odvjetništvo, njih treba pitati što su napravili postupili o tome. Isto kao što sam rekao i neke druge institucije. Mi ovdje raspravljamo dva puta o izvješću HNB-a, pa i onda ih možemo pitati da li su neke stvari napravili ili nisu. …/Upadica Reiner: Kolegice i kolege, molim vas dajte budimo parlamentarni, pustimo kolegu Šukera da kaže što želi./… Pitanje je samo da li smo mi ovdje prepoznali da ovaj zakon, rad Državnog ureda približava ovom Visokom domu jer ako saborski odbor kao radno tijelo donosi njihov financijski plan i ona je praktički da tako kažem Sveto pismo koje Vlada treba prihvatiti, prihvatiti, mi na takav način njima pružamo određenu zaštitu a od njih tražimo kvalitetu. I svako ovdje može govoriti i raspravljati o tome. To je bit cijele priče, da li mi u određenim izvješćima koje podnose institucije pitamo da li je netko nešto napravio ili nije napravio.

Slijedeća pojedinačna rasprava je poštovane zastupnice Grozdane Perić, izvolite. Molim vas, dajte da omogućimo kolegici Perić da kaže svoju raspravu./… Pred nama je Vrlo važan zakon i ono što treba svakako napomenuti da je Državni ured za reviziju prisutan već od 1994. g. a posebno treba istaknuti da je od 2010. se dogodila i promjena Ustava RH gdje je dodan članak 53. a kojim je Državni ured za reviziju određen kao najviša revizijska institucija koja je samostalna i neovisna o svom radu Molim vas, možemo se malo umiriti da dovrši kolegica Perić svoje izlaganje kako bismo mogli onda i glasovati, molim vas? Dajte joj mogućnost da dovrši. Dogodila se i promjena tadašnjih Zakona o Državnom uredu za reviziju gdje je i zatvoreno poglavlje 32. a to je financijski nadzor u pregovorima za pristupanje EU-u. **Reiner, Željko Ja vas lijepo molim, dajte se umirite da kolegica Perić može dovršiti svoje izlaganje i da možemo prijeći na glasovanje. Ja vas to lijepo molim. Državni ured za reviziju kao što je rečeno, samim člankom 9. ovog zakona je itekako osnažen i osim Pogledajte kolegice i kolege, ovo uistinu nema smisla jer kolegica Perić ne može svoje izlaganje reći reći kao što ste svi vi imali pravo reći pa ću joj omogućiti kasnije da to govori a mi ćemo sada prijeći na glasovanje jer ovo nema smisla da se tako na taj način onemogućava kolegicu da govori,

Kolega Sinčić, izvolite.

hvala.